Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 130 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 138 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam povodom pretresa u pojedinostima Predloga zakona iz tačke tačke 1. dnevnog reda pored predstavnika predlagača Nikole Selakovića, ministra pravde pozvala da sednici prisustvuju i Dragan Stavanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede i Mišela Nikolić, pomoćnik ministra privrede.Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima Predloga zakona i izmeni Zakona o privatizaciji.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Dragan Jovanović, Zoran Živković, dr Vladimir Pavićević, Olgica Batić, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Dragan Šutanovac, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Aleksandar Senić, prof. dr Janko Veselinović, Marko Đurišić, Zoran Babić, dr Aleksandar Martinović, Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.Primili ste mišljenje Vlade o amandmanima.Primili ste izveštaje Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.Vlada Batić.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima Olgica Batić. Hvala poštovana predsednice. Dame i gospodo narodni poslanici, narodne poslanice, amandman koji sam podnela podnela sam na član 20ž, kojim se naravno ništa ne menja u postojećim odredbama u prva dva stava, već se dodaje treći stav: „za sva potraživanja ostalih poverilaca nastala pre privatizacije, a koja nisu prikazana u prospektu prilikom njegovog oglašavanja sa subjektom privatizacije, solidarno odgovara Republika Srbija“.Mislim posebno decidno navedena odredba gde Republika Srbija mora da bude apsolutni garant kada se tiče podataka o subjektu privatizacije. Dosadašnja praksa, pre svega mislim na sudsku praksu, pokazala je jedan potpuni, totalni javašluk.Ono donekle me vređa, jer kaže – amandman se ne prihvata iz razloga zato što je odgovornost za tačnost podataka sadržana u programu privatizacije, uređena i sankcionisana odredbama članom 22. i 63a Zakona o privatizaciji. Izvinite, to nije tačno, bar ne na način kako sam ja predvidela to novim stavom koji predlažem ovim amandmanom. Član 22. sadrži 10 tačaka i njima se, apsolutno nijednom od navedenih 10 tačaka ne predviđa nešto što sam ja predložila navedenim amandmanom. Ako mislite da će da će se kupci, preduzeća nakon privatizacije koje su se dosada u sudskoj praksi suočavala sa brojnim poteškoćama, posebno u sudskim postupcima, i dalje štititi tako što će to biti krivično delo koje predviđa Zakon o privatizaciji, njegov član 63a, i da je za tako nešto dovoljno da bi se štitili kupci, preduzeća, kazna zatvora od tri meseca do pet godina ili ne daj bože novčana kazna od 800.000 dinara, bojim se da će se obesmisliti sve ono što smo govorili u raspravi u načelu. Hvala.

gospođo predsednice, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, zajedno sa kolegama iz Ministarstva privrede pažljivo smo razmatrali ovaj amandman. Amandman i te kako ima smisla i biće ozbiljno razmatrano ovakvo uvrštavanje odgovornosti države u novi zakon o privatizaciji, koji će se pred vama naći u narednih, nadam se, mesec ili mesec i po ne uklapa se u koncepciju ovoga što je promena člana 20ž, ali svakako ima smisla i zahvaljujem koleginici Olgici Batić na tome. U novi zakon o privatizaciji biće razmotrena mogućnost uključivanja odgovornosti države za tačnost datih podataka o subjektu privatizacije. Zahvaljujem.

da smo u subotu slušali puno tužnih priča o sudbini srpske privrede, koje su naravno tačne. Srpska privreda je u velikom problemu. Niko ne optužuje aktuelnu vlast za to, bar ne za ovo što se dešavalo od 2000. godine do dana današnjeg. Naravno da postoji odgovornost nekih iz aktuelne vlasti za ono što se dešavalo u 90-im godinama, kada je suštinski uništena srpska privreda, iz puno razloga.Izrečena razloga.Izrečena je i ocena da je samo 12 privatizacija bilo uspešno od 2001. do današnjeg dana, što je potpuno besmisleno i to je neistina koju je neko izrekao. Jer, ako odete na sajt Agencije za privatizaciju, državnog onda vidite jasno da su od 2001. do 2011. godine oni procenili preko 1.500 privatizacija kao uspešne privatizacije.Srpska privreda je propala zbog sankcija koje su posledica loše politike koja je vođena u 90-im. Srpska privreda je propala i zbog toga što je pao Berlinski zid. To su neki političari shvatili pre neki mesec, pa su se hvalili time, gde su tradicionalna srpska tržišta, odnosno tada jugoslovenska tržišta nestala, Sovjetski Savez, nesvrstani, pa i ta bivša Jugoslavija. To su osnovni razlozi.Devastacija privrede u 90-im godinama je bila velika i tačno je da je bilo kriminalnih privatizacija po aktuelnom zakonu posle 2001. godine. Nije ih bilo 24, nego ih je po mojoj proceni bilo preko 250, ali to nije tema ovog zakona. To je tema za nadležne organi koji treba da istraže te privatizacije, da kazne odgovorne za to pred se daje potpuna zabluda i poveriocima i radnicima koji rade u tim preduzećima u restrukturiranju da će se nešto bitno promeniti, a neće. Konačno,

Uvažena predsedavajuća, narodni poslanici, zapravo ovaj amandman ne može biti prihvaćen. Gospodin Živković je pokušao koliko-toliko taj amandman da ublaži. Zapravo, oni su dali predlog da se 14. maja sva preduzeća jednostavno raspuste i odu u bankrot iz razloga da bi se ispoštovao Ustav. Međutim, vi ste u raspravi u načelu videli da se ovim amandmanom, tačnije ovom izmenom i dopunom zakona ne krši Ustav, što znači da SNS pre svega želi da se ozbiljno posveti rešavanju ovog problema. Nešto što je trajalo 10 godina ne želimo da za tri ili četiri dano preko kolena sečemo ili lomimo, nego želimo da pristupimo ovom problemu na jedan odgovoran način. Iz tog razloga, i u primeni novog zakona i u samoj izradi učestvovaće ljudi koji su stručni, kao i u telima koja će odlučivati na koji način da nađemo strateška partnerstva za ova preduzeća.S druge strane, vi ste dali predlog da za tri dana ova preduzeća idu većinom u stečaj, ali gospodin Pavićević je pisao taj amandman, ne vi, ali vi niste znali da ga na najbolji način prenesete, što znači da vas nije briga za 53.000 porodica u Srbiji, da vas nije briga kao narodnog poslanika šta će se desiti posle 14. maja i to je jedna neodgovorna politika. S obzirom na broj glasova koji ste uzeli, mi smo svesni da vi zapravo i ne snosite nikakvu odgovornost i nemate moć odlučivanja i usvajanja bilo čega, ali SNS sa podrškom građana Srbije želi da se na jedan odgovoran način ponaša i ophodi prema ovom problemu. Zato ćemo uspeti u narednih pet meseci da ponudimo rešenja za sve ono za šta drugi nisu imali rešenja u prethodnih 10 ili 15 godina.Iz tog razloga još jednom želim da naglasim da su i ministar pravde i narodni poslanici u raspravi izneli stavove i uverenja koja govore da se ni na koji način nije prekršio Ustav. Iz tog razloga dajte neko konstruktivno rešenje i predlog kako da nađemo strateške partnere, kako da ljudi ne ostanu bez posla, osim što se bavite samo političkom teorijom, s obzirom da pored sebe imate i predavača na tu temu, ali mi nismo studenti, mi smo ljudi koji žele ozbiljno da se bave ovim problemom i da reše ovaj krucijalni problem za Srbiju. Hvala. Zoran Živković, replika. **Zoran Živković** Da li postoji neki propis koji definiše da u ovom parlamentu postoje dve vrste poslanika ili smo mi ravnopravni?

da mi nemamo moć odlučivanja, da mi nemamo prava da kažemo ništa. To je povreda Poslovnika. Replika -potpuna je neistina, 15. marta niko ne bi bio otpušten.

je radila Vlada godinu i po dana, ako smo mi poslanici koji smo prvi put u parlamentu ili prvi put posle 10 godina neodgovorni prema tih 50 i nešto hiljada radnika? Šta ste vi radili godinu i po dana po tom istom zakonu? Zašto niste promenili taj taj zakon pre godinu i po dana? Zašto niste našli strateške partnere za godinu i po dana? Zato što je to nemoguće. Ja to znam i ne optužujem vas za to, ali vas molim da u svojoj raspravi, ponavljam, koristite ono što su činjenice. Kampanja je završena, vi ste pobedili i ja vam na tome čestitam, ali to predstavlja i obavezu za vladajuću većinu, a ne samo razlog da se hvalite koliko ste snažni. Podrška građana je bila evidentna, tu nema nikakve sumnje. Preduzeća u restrukturiranju su polumrtva ili mrtva već odavno, a vi ste propustili godinu i po dana da kažete istinu građanima Srbije, da od najvećeg broja tih preduzeća

privatizuju metodom javnog tendera, odnosno javne aukcije, državni poverioci mogu tražiti prinudnu naplatu i bilo koju meru postupka izvršenja radi namirenja potraživanja nastalih do 31. decembra 2007. godine. Ako sam to dobro pročitao, najverovatnije da se radi o ovom amandmanu. Ni predlagač, ni kasnije u diskusiji nisam baš siguran da se o tome radi.Mogu da se složim da je srpska privreda devastirana, naravno i 90-ih godina, ali posebno posle 90-ih godina i da je jednostavno pretvorena u vozilo koje nema ni motor ni menjač. Dakle, trenutno privreda više troši nego što isporučuje novca i gotovo da smo u bezizlaznom položaju. Sa time mogu da se složim i svaka samokritika kod mene nailazi na pohvalu.Što se tiče ovog amandmana, bio bih voljan da ga prihvatim, ali ovde se radi o tome šta država treba da uradi

u program.Slažem se sa time da država namiri poveriocima prinudnom naplatom potraživanja koja oni imaju prema državi, ali bih takođe voleo da država, posebno u firmama koje su privatizovane metodom javnih tendera i aukcija od 2000. godine pa sve do 2010. godine, namiri neka svoja potraživanja. se postupci privatizacije revidiraju i sve što je država dobila od kupaca, da država vrati kupcima, a da kupci vrate državi imovinu koju su na taj način stekli.Baš bih voleo da vidim da se tri šećerane državi vrate po tri evra. Dakle, da se vrate na isti način na koji su privatizovane i voleo bih da ovaj amandman sadrži da se, recimo, i zgrada Centralnog komiteta sa svim onim placem itd. i onim aluminijumom koji je prodat i čija je vrednost bila daleko veća od pet miliona eura eura u to vreme. Voleo bih da se zgrada Centralnog komiteta vrati državi po istoj ceni i, naravno, i onaj plac koji je bio oko te zgrade i da taj ugovor bude ništavan, s obzirom da je jedan ugovor bio kod pravobranioca, a sasvim drugi je potpisan od strane kupaca. Voleo bih da kupci šećerana vrate državi šećerane, a država njima vrati devet eura. Voleo bih, takođe, da se zgrada Centralnog komiteta vrati državi za pet miliona eura, s obzirom da je vrlo kriminalan način otuđena od države.U Srbiji je, naravno, veoma teško stanje. Glad je na sve strane. Lako bi mi nahranili siromašne i gladne, ali bojim se da nećemo moći da nahranimo bogate. Njima nikad nije bilo dosta, kao što se vidi i iz predlaganja amandmana. Mislim, da siromašni ne treba da se stide svog siromaštva, već ovi bogati bi trebali da se stide svog bogatstva.Takođe bih voleo da se vrati porodici Jakšić u Krčedinu 52 hektara na kome je zasađen onaj sporni vinograd, koji je uzet samo zato što je, eto, seljak bio kulak i imao 52 hektara i ugovorom sa narodom, to smo bili u obavezi da izvršimo reprivatizaciju koja, naravno, nikad nije bila izvršena. Neko je bio surovo kažnjen i imovina mu je oduzeta da bi neko tu imovinu dobio i još od države dobio 525.000 eura subvencija.Naprosto, za mene je neprihvatljivo da se ovo zlo koje se desilo do 2010. godine ne kazni, jer onaj ko zlo ne kazni, gospodine ministre, samo da znate stara poslovica kaže da onaj ko zlo ne kazni, taj sam čini zlo. Hvala. Dame i gospodo, poštovana predsednice Narodne skupštine, hteo sam da iskoristim repliku. Pre svega bih sadržaj te replike usmerio ka ovome o čemu je govorio gospodin Jovičić, a jednim delom i ka ovome što je sada gospodin Rističević.Mislim, da je veoma dobro što nastavljamo raspravu o sadržini ovog predloga zakona, iako mnogim narodnim poslanicima možda on deluje kao tehnički. Ja smatram da nije tehnički. Ovde su dve stvari veoma važne na osnovu kojih mi merimo i ovaj zakon. Jedna stvar je, i dobro je da razgovaramo i ovoga jutra, da li je ovim predlogom Zakona o privatizaciji, njegovim izmenama, da li mi rušimo vladavinu prava i remetimo Ustav Srbije, a druga stvar koju merimo, preko svakog predloga zakona koji šalje Vlada Srbije mi merimo i reformski kurs Vlade Srbije. Ako utvrdimo da se predlogom zakona, koji dolazi od Vlade Srbije, narušava Ustav i ustavni sistem Srbije, onda to znači da ovde ne postoji reformski kurs, nego kurs koji je suprotan od toga, dakle antireformski.Gospodin Jovičić je, poštovana predsednice, rekao da smo mi u subotu, kada smo razgovarali, se uverili da se ovim zakonom ne krši Ustav. Ne, suprotno tome. Mislim da je vrlo jasna bila argumentacija da se ovim predlogom zakona vrši drastično kršenje Ustava i vladavine prava u Srbiji. Nas dvojica smo, poštovana predsednice, pisali ove amandmane zajedno, i ovaj amandman na član 1. i mi smo se pitali da li Vlada Srbije ima neku odgovornost i da li može da izađe pred građane Srbije da kaže da je odgovorna za to što u periodu od šest meseci, koliko joj je dao Ustavni sud, Vlada Srbije nije uspela da reši taj problem. Sada, na primer, gospodin Jovičić kaže – mi nismo odgovorni. Ne, mi smo odgovorni, jer vraćamo Vladu na taj reformski kurs. Vlada je bila neodgovorna zato što šest meseci nije iskoristila da reši ovaj problem.Na kraju, ako mogu jednu rečenicu. Ovde je pomenuto da mi mnogo teoretišemo, da sam ja profesor i da moramo sada da razdvojimo teoriju i praksu. **Maja Gojković** Vreme vam je isteklo. Zahvaljujem.Reč ima ministar Selaković, pa onda replike. Zahvaljujem, uvažena gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, jJavljam se kao ovlašćeni predstavnik predlagača, odnosno Vlade Republike Srbije, koja je u izlaganju prethodnika prozvana da vodi otvoreno antireformski kurs. Ne znam na osnovu čega neko može da ceni da ova Vlada vodi antireformski kurs? Ova Vlada koja je treću nedelju u svom mandatu je, kao što je izneto u ekspozeu predsednika Vlade, Vlada koja i te kako drži reformski kurs i prvi put zastupa sistemsko rešavanje mnogih teških, bolnih i nerešavanih problema u dugom nizu prethodnih godina. Ne može Vlada koja je tri nedelje u mandatu, i na funkciji, da bude prozivana za nešto što nije uradila u prethodnih šest meseci. Može to vama da se dopada ili da se ne dopada, ovo je nova Vlada Republike Srbije. Da je stara imala potpuni kapacitet ovo da reši, verovatno bi rešila.Druga stvar, ne znam čemu toliko nestrpljenje. Posle tri nedelje nemate više strpljenja da sačekate čitav paket reformskih zakona koji će doći u Skupštinu. Mislim da je to nekoliko puta jasno rečeno. Mi jesmo razmenjivali u subotu argumente. Da li je nešto ustavno ili nije, ceniće Ustavni sud, a snagu naših argumenta ceniće narodni poslanici. Onome ko tvrdi da se ovim predlogom zakona krši Ustav, onome ko tvrdi da je ovo loše rešenje, ubedite većinu, i ja sam apsolutno uveren da će većina glasati za vaš predlog ako nađe da je ta snaga argumenata jača.A što se tiče, još jednom, paušalno iznete kvalifikacije „antireformski kurs Vlade“, ne znam na osnovu čega to može da ceni. Zaista ne znam na osnovu čega neko to može da ceni. Osnovno je pravilo u parlamentarizmu dati Vladi rok od sto dana. Mi smo rekli na početku mandata ove Vlade da se ne držimo toga. da se ne držimo toga. Molim vas, ako vi cenite na osnovu jedne tačke dnevnog reda reformski ili antireformski kurs Vlade, onda potpuno razumem i ime stranke i kao što ste sami rekli da ste u parlamentu novi.Ne možete ceniti, ovo govorim iz čistog jednog razloga, pristojnosti, na osnovu jedne tačke dnevnog reda. Jeste u pitanju tehnički zakon i jeste u pitanju tehnički zato što stvara preduslov da se donose reformski zakoni. Može neko da veruje u to, da ne veruje, mislim da je,

Gospodine Pavićeviću, nije moguće političku karijeru graditi preko običnog radnika u Srbiji. Malo pre smo čuli da je vaš kolega rekao kako mladi gospodin govori neistinu, da će 15. marta ljudi ostati bez posla. U pravu je, jer to nisam ni rekao, rekao sam 15. maja. Što znači da vaš kolega ne zna ni kada zakonski okviri tog ustavnog poretka, što vi tvrdite, će isteći.S druge strane, malo pre smo čuli da je vaš kolega rekao da je svega bilo 12 privatizacije. Nije tačno, bilo je 28 uspešnih privatizacija. Neophodno je nešto i pročitati pre same sednice, s obzirom da vi pišete, a neko drugi govori, da bismo mogli da uđemo kvalitetno u ovu raspravu. Ali, ponavljam ponovo, shodno vašim glasovima vi odgovornost ne snosite ukoliko vaš predlog prođe da za tri dana 53 hiljade porodica ostane na ulici.Međutim, SNS je dobila je dobila poverenje građana. Srpska napredna stranka želi u ovih pet meseci da pokaže ozbiljnost, doslednost i sa najstručnijim ljudima u ovoj zemlji koji nisu sačinjeni samo od političar, jer smo videli da nas je politika dovela u prethodnih 15 godina su stranački feudi zauzimali javna preduzeća, kada su ih vodili, da na taj način profesionalizacije i ljudi koji će nam pomoći nađemo rešenja da ono što je zdravo od ovih 167 preduzeća sačuvamo, da im nađemo strateške partnere.Zato smatram da treba da povučete taj predlog i da date šansu da za pet meseci uradi ono što nisu uradili mnogi ranije.Rekli ste - šta je urađeno? Ako govorimo o Srbiji, urađeno je mnogo. Pre svega, poboljšana je pozicija Srbije u svetu, s jedne strane, ako govorimo o ekstrovertnosti, ali ono što je važno Srbiji, a to je da FAP, JAT i „Ikarbus“ danas imaju zdrave osnove za poslovanje, a mnogi se time nisu bavili, a videli smo i kroz generalni pretres…(Predsednik: Vreme.)Završavam. … da su oni kupovali strane autobuse, 65 miliona evra dali stranim proizvođačima, urušavali srpsku privredu. Mi se tako nećemo ponašati. Hvala. Inače kada je prekoračenje vremena, oduzimaće se od vremena poslaničke grupe, da se ne bi raspravljalo stalno sa poslanicima.Ne mislim na vas, nego generalno.Reč ima Aleksandar Martinović, po amandmanu.

Martinović** Zahvaljujem se, gospođo predsednice.Poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Živković i gospodin Pavićević duboko nisu u pravu i to po više osnova.Prvo, sa stanovišta Srpske napredne stranke ovaj amandman je neprihvatljiv zato što se njime potpuno narušava koncepcija Predloga zakona koji je podnela Vlada. Dakle, kada bi se usvojio amandman gospodina Živkovića i gospodina Pavićevića, sva preduzeća u restrukturiranju, a ima ih 162, odnosno po nekim podacima 164, našla bi se u izuzetno velikom problemu. Taj problem se zove prinudna naplata potraživanja, što bi praktično značilo da bi istog dana sva ta preduzeća došla u blokadu. To bi značilo da bi za nekoliko dana, vrlo verovatno, u svim tim preduzećima stala proizvodnja i da bismo imali izuzetno veliki problem u državi, imajući u vidu činjenicu da jedan broj ovih preduzeća u restrukturiranju obavlja delatnost koja je od strateškog značaja za Republiku Srbiju i za njene građane. Mi smo o tome već pričali.Ne možete da me ubedite da preduzeća poput „Galenike“, poput RTB Bor itd, mogu da imaju isti status kao zanatsko trgovinske radnje, kao pekare, kao buregdžinice, itd. Problem je izuzetno veliki. Taj problem ne može da se reši tako što biste vi sva ta preduzeća koja se nalaze u restrukturiranju izložili mogućnosti prinudne naplate 14. maja od strane državnih poverilaca.Što se tiče samih državnih poverilaca, misli se, naravno, pre svega na potraživanja koja prema preduzećima u restrukturiranju imaju ili pojedina javna preduzeća ili pojedina privredna društva sa većinskim državnim kapitalom.Mislim kapitalom.Mislim da će ministar da se složi sa mnom. Postoji jedan broj javnih preduzeća i jedan broj privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom koji su poverioci preduzeća u restrukturiranju, a kojima je i sama potrebna jedna temeljna reorganizacija.Dakle, pre nego što naplate svoja potraživanja od ovih preduzeća u restrukturiranju bilo bidobro da se vidi šta je to što se unutar samih tih javnih preduzeća, odnosno privrednih društava može uraditi da bi ta preduzeća bolje poslovala. To je takođe jedan važan problem koji čini mi se izmiče tekstu i suštini vašeg amandmana.Što se tiče onoga što je govorio gospodin Živković, izgleda da me, gospodine Živkoviću, niste dobro razumeli u subotu, kada smo pričali o tome koje su privatizacije uspešne, koje nisu uspešne i koliko uspešnih privatizacija ima.Rekao sam vam, prema podacima Agencije za privatizaciju, uslovno rečeno uspešnih privatizacija ima 28. Kada kažem uslovno uspešnih, to znači da su to privatizacije koje su dovele do toga da preduzeća koja su kupljena, odnosno gde je zaključen ugovor o prodaji društvenog kapitala, rade, da su nastavila svoju osnovnu delatnost i da radnici u tim preduzećima primaju plate. To je osnovni kriterijum da li je privatizacija bila uspešna.Vi ste govorili o nečem sasvim drugom. Vi ste govorili o 1.583 preduzeća gde nije raskinut ugovor o privatizaciji. Nemojte da mislite da u svim tim slučajevima gde nije bilo raskida ugovora o privatizaciji, da su sve privatizacije bile uspešne. Nažalost, nisu. Govorim sa stanovišta ekonomske uspešnosti.Dakle, nisu bila sva preduzeća, koja su privatizovana, uspešno privatizovana samo zato što privatizacija nije raskinuta. Podaci o tome su vrlo jednostavni. Dakle, cifru koju ste vi izneli dobili ste tako što ste broj ukupno privatizovanih preduzeća, a ima ih 2.266, od tog broja oduzeli ste broj raskida privatizacionih ugovora o prodaji društvenog kapitala i to je 683 i onda se dobije cifra od 1.583 preduzeća. Po toj vašoj logici, sva preduzeća gde nije raskinuta privatizacija su bile uspešne privatizacije. Nisu. da vam navodim slučaj „Krušik akumulatori“ Valjevo i stotine drugih preduzeća gde nije raskinut ugovor o privatizaciji, gde radnici ne rade, gde radnici ne dobijaju plate i gde ugovori o privatizaciji, da budemo sasvim iskreni, nisu raskinuti ne zato što nije bilo pravog osnova, nego zato što je bilo mnogo kriminala unutar same Agencije za privatizaciju u proteklih desetak i više godina? To je poseban problem sa kojim će da se izbore, nadam se, nadležni državni organi, kao što će prema novom Zakonu o privatizaciji malo da se pretresu stvari unutar same Agencije za privatizaciju.Ono za privatizaciju.Ono što želim takođe da naglasim vezano za stav gospodina Pavićevića, on vrlo žučno brani svoje mišljenje da je Predlog zakona koji nam je podnela Vlada neustavan. Mi smo na više načina dokazali da to nije tačno, odnosno da je Predlog zakona

Vladu Republike Srbije, odnosno Narodnu skupštinu da u roku od šest meseci nađu problem za preduzeća koja se nalaze u restrukturiranju, nego da zakonske norme upodobe Odluci Ustavnog suda. Mi ovim predlogom Vlade, odnosno zakonom koji ćemo danas doneti to upravo i činimo. Vladi ostavljamo naknadni rok od pet meseci, što je što je veoma teško, rešenje za sva ta 164 preduzeća koja su u restrukturiranju.Naravno, sa stanovišta vas koji ste u opoziciji,

veoma je lako postavljati pitanja na koje je jako teško dati brza i jednostavna rešenja, odnosno brze i jednostavne odgovore. Da je bilo lako naći rešenje za 164 preduzeća u restrukturiranju, verujte mi da bi to rešenje bilo nađeno ne samo od ove vlade ili prethodne, nego i od nekih vlada koje su bile i 2007. i 2008. itd.Još jednu stvar koju želim da kažem podnosiocima ovog amandmana. Sa stanovišta ustavnog prava, evo, da se zadržimo samo na terenu prava, znate, ceo ovaj problem nije baš tako jednostavan kao što vama sada izgleda.Vi pominjete odluku Ustavnog suda koja je doneta 14. novembra 2013. godine. Ispred sebe imam saopštenje sa te 34. sednice Ustavnog suda, kojom je predsedavao Dragiša Slijepčević, predsednik Ustavnog suda. Na toj 34. sednici raspravljalo se o ukupno osam predmeta, između ostalog i o ustavnosti ovog famoznog člana 20ž stav 1. Zakona o privatizaciji.Međutim, za vašu informaciju, za informaciju ostalim narodnim poslanicima i za informaciju građanima Republike Srbije, koliko je ovaj problem sa stanovišta ustavnog prava složen. Želim da vam skrenem pažnju na jedan stav koji je iznet u predmetu kojim se bavio Ustavni sud Republike Srbije. Oznaka je IUZ–98/2009. Nije se Ustavni sud bavio problemom preduzeća u restrukturiranju samo u novembru prošle godine. Bavio se i 2009. godine. Da vam ne čitam sve.U tom stavu koji je iznet u ovom predmetu iz 2009. godine kaže se, između ostalog, da odluka o restrukturiranju,

na potraživanje prema subjektu privatizacije, niti je cilj ove mere ograničavanje prava poverilaca, već se postojanje i ostvarivanje ovih prava vezuju za ostvarivanje opšteg interesa izraženog kroz privatizaciju tih subjekata. Time se samo privremeno suspenduje mogućnost prinudnog izvršenja, ali se ne zadire u imovinska prava pojedinaca utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom. Kaže se da je ovakvo ograničenje imovinskih prava opredeljeno zakonom, utvrđeno opštim interesom pretvaranja društvene svojine u privatnu.Kao privatnu.Kao što vidite, postoje dva stava Ustavnog suda vezano za restrukturiranje. Čini mi se da ste zaboravili na ovaj stav koji je iznet 2009. godine, da se merom restrukturiranja ne ograničavaju prava poverilaca, nego da se ona samo privremeno suspenduju, ali ne zato što je to nečiji hir, nego zato što je to opšti interes.Mislim interes.Mislim da se Vlada Republike Srbije, predlažući ovaj zakon, rukovodila isključivo time da zaštiti opšti interes, jer je u opštem interesu da 14, odnosno 15. maja sva 164 preduzeća u restrukturiranju, od kojih neka obavljaju delatnost koja je od strateškog značaja za Republiku Srbiju ne dođu u kolaps, pri čemu, mislim da je to bila intencija Vlade, nije bila namera da se trajno ograniče prava i državnih i drugih poverilaca prema subjektima privatizacije koja se nalaze u restrukturiranju, nego da se ta prava samo privremeno odlože, a rokovi za privremeno odlaganje prinudne naplate, odnosno prinudnog izvršenja su definisani Predlogom zakona o izmenama Zakona o privatizaciji.Sa stanovišta Ustava Republike Srbije nije ništa sporno. Predlog zakona koji nam je podnela Vlada je u opštem interesu.

konačno i definitivno održivo rešenje za preduzeća koja se nalaze u restrukturiranju.Najlakše je sada reći – šta ste uradili za poslednjih šest meseci da se nađe rešenje? Rešenja su za neka preduzeća gotovo nađena, za neka će se naći. Možda se za neka preduzeća i neće naći rešenja, zato što je to nemoguće, ali čini mi se da imate prilično komotnu poziciju, sediti u opoziciji, ne snosite odgovornost, ne snosite odgovornost, sada, ali ste pre desetak, 15 godina i te kako snosili odgovornost zbog situacije u kojoj se država nalazi danas i kažete – izvinite, gospodo iz Vlade, šta ste vi uradili za poslednjih šest meseci da se nađe za problem preduzeća u restrukturiranju?Vlada je učinila mnogo i u narednih pet meseci sigurno je da će učiniti još više, ali problem je do te mere dubinski, do te mere strukturni, da brzih i jednostavnih rešenja nema, jer da ih ima, mi danas ne bismo pričali o ovoj temi. Verovatno bismo pričali o nekom drugom zakonu.Sa stanovišta poslaničke grupe SNS obrazloženje koje je dala Vlada Republike Srbije zašto ne prihvata ovaj amandman apsolutno ima osnova.

To je verovatno pojašnjenje novim poslanicima.Pretpostavljam da dr Vladimir Pavićević traži repliku, inače nemate pravo po amandmanu, Veroljub Arsić po amandmanu, Vladimir Đukanović po amandmanu, Milisav Petronijević isto.

mikrofoni.Prethodno imamo polaganje zakletve narodnog poslanika.Poštovani narodni poslanici, imajući u vidu da narodni poslanik mr Dejan Radenković nije položio zakletvu prilikom potvrđivanja njegovog mandata na sednici Narodne skupštine 10. maja 2014. godine, neophodno je

Ne možemo, ako hoćemo dobro da radimo u ovoj Narodnoj skupštini, ljudima koji nastupaju u ime vlasti da verujemo na reč i da se oslanjamo samo na to. Moramo da imamo nekakve merljive kriterijume za nešto.Ovde imamo mogućnost da sudimo o tome kakvo je usmerenje Vlade u smislu reformi na osnovu Predloga zakona koji je ovde stigao.Mi smatramo da se ovim predlogom zakona, i razumem da je vrlo jasno to bilo i u raspravi u subotu, narušava vladavina prava i krši Ustav.

koncepte, bazične principe.Pretpostavka reformi je utemeljenje i poštovanje vladavine prava. Ako se krši vladavina prava, ni jedan narodni poslanik, mislim, ne treba da bude strpljiv u pogledu kršenja vladavine prava. Saglasan sam sa gospodinom Martinovićem da imamo veliki problem, ali tvrdim da je trebalo u ime Vlade neko da dođe ovde danas i u subotu i da kaže – odgovorni smo što za šest meseci nismo pripremili rešenje.Na kraju, ovim amandmanom nas dvojica smo hteli da zaštitimo ustavni i pravni poredak Republike Srbije, i to je usmerenje ka opštem dobru. Hvala.

ali prvo moram da obavestim sve kolege narodne poslanike, pogotovo one nove, i građane Republike Srbije da postoji skupštinsko radno telo koje odlučuje da li je neki predlog zakona u skladu sa Ustavom ili nije i da li je u skladu sa pravnim sistemom ili nije. Ako on donese odluku da je predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, sednica Skupštine Srbije se nastavlja na osnovu tog predloga zakona i samo Ustavni sud može da ospori zakon koji proglasi Narodna skupština, odnosno donese. Molim vas da se do odluke Ustavnog suda kolege narodni poslanici malo strpe i uzmu kvalitetno učešće u radu Narodne skupštine.Šta je problem sa preduzećima koja su u restrukturiranju i kakva su to preduzeća? Tu imamo dva vida preduzeća. Prvi deo, preduzeća gde privatizacija nikada nije pokušana ili je pokušana, a nije bila uspešna, i drugi deo preduzeća gde je privatizacija, odnosno ugovor o privatizaciji raskinut.Ugovori su zaključivani na osnovu zakona koje su donosile razne vlade, a svi ti zakoni su imali jednu zajedničku veliku manjkavost, a to je da oni koji se makar malo razumeju u knjigovodstvo i u finansije, da je početna cena društvenog kapitala, koji ide u privatizaciju, 20% ne od tržišne vrednosti, nego od knjigovodstvene vrednosti predmeta privatizacije. To znači da je u 99,99% 99,99% knjigovodstvene vrednost barem deset puta manja od tržišne. Znači, na deset puta manju vrednost od tržišne početna cena je bila 20%. To znači barem pedeset puta manje, nego što je tržišna vrednost predmeta privatizacije.Imali smo situaciju da je neko došao do ogromne imovine za male pare i nije mu bilo u interesu, zato što je to kupio jeftino, da održava tu imovinu, da uposli ljude koji su radili u tom preduzeću, da nastavi delatnost preduzeća, nego da parča imovinu i stiče veliku dobit. Nije taj koji je to radio kriv, nego je kriv taj saziv Skupštine koji je izglasao takve zakone i vlada koja je predložila takve zakone. Zato kolege poslanici možete da budete sigurni da u ovom sazivu Skupštine u najskorije vreme takve sulude odredbe Zakona o privatizaciji moraju da budu izmenjene. Zato verujem ovoj Vladi na reč kada je ovo u pitanju.Šta se dešavalo sa subjektima gde je privatizacija započeta, a nije uspela ili nikada nisu ušli u privatizaciju? Propadala su. Menadžment tih preduzeća najčešće je postavljala država, odnosno Vlada, odnosno neki nadležni ministar, odnosno neka skupština, koja je postavljana od strane organa izvršne vlasti.Sada

to je opet odgovornost onih koji su u to doba vodili Republiku Srbiju.Šta je cilj ovog zakona? Cilj ovog zakona je da se tim preduzećima, koja vredi spašavati, vredi sačuvati te radnike, a broj tih radnika nije mali, nego je jako veliki, da ne pričamo o tome kakvu korist ima država od toga da se ta preduzeća restrukturiraju, svedu na ekonomske zakone po kojima će da posluju, ali ne kao gubitaši, ne kao propali slučajevi da idu u privatizaciju, nego kao zdrav deo privrede, već i onaj koji to kupuje da plati onoliko koliko košta, a zato što će da plati koliko košta, moraće da neguje, a ne da rasparčava imovinu i otpušta radnike i upropašćuje sve nas zajedno.Dame zajedno.Dame i gospodo poslanici, najveći problem je bio Zakon o privatizaciji, ponavljam, koji je podrazumevao da kapital koji ide u privatizaciju bude zaračunat na osnovu knjigovodstvene vrednosti, koja je deset i više puta manja od tržišne, i da jedna petina te knjigovodstvene vrednosti bude početna cena. Zato sada imamo 400.000 nezaposlenih više, zato imamo pad privredne aktivnosti, zato što nisu hteli da rade, nego da rasprodaju imovinu, makar i kao staro gvožđe, jer su rasprodavali za više para nego što su kupovali. Zato ćemo sigurno u danu za glasanje da pružimo Vladi priliku da reši barem ona preduzeća gde je to moguće, da im damo priliku, vremena, da ovim zakonom ispravimo koliko je to moguće sve nepravilnosti koje su bile u proteklih devet godina.

vezano za knjigovodstvenu vrednost preduzeća i to je tačno. Pravo da vam kažem, čitajući ovaj amandman mogu samo da kažem sledeće. Da su normalne okolnosti, a nisu, verovatno ovakav predlog zakona nikada ne bi došao u Skupštinu.Kada sam govorio u raspravi u načelu, rekao sam da je ovo nešto što je iznuđeno da bismo spašavali glavu, odnosno egzistenciju tim ljudima koji rade u tim preduzećima. Inače, nisam pristalica nastavljanja sipanja novca u nešto što ne radi, ali morate da vodite računa o životu i ljudima. Ovakav amandman je definitivno sahrana tih preduzeća i ljudi bi se našli na ulici i to treba reći javnosti.Moram da priznam,

je duboko kršio tadašnji Ustav, iako sam u raspravi u načelu rekao da nisam pristalica društvene svojine, ali je ona tada bila definisana Ustavom, a neko je doneo Zakon o privatizaciji kojim je potpuno negirao tu društvenu svojinu i samim tim nije ni trepnuo a prekršio je Ustav. Niste mogli nikada nigde da se požalite zato što Ustavni sud jedan duži period nije radio, nismo ni imali Ustavni sud. Danas nam neko govori o tome da kršimo Ustav, pa to je malo licemerno. Ako ste imali period u državi gde osnovna ljudska prava niste mogli da zaštite zato što nije bilo Ustavnog suda, malo je bez veze da takvi prigovaraju.Moram da priznam da nisam optimista da ćemo u ovih pet meseci uspeti da nađemo neko rešenje, ali ovo je jednostavno pokušaj da se tim ljudima spasi egzistencija. Verovatno će biti preduzeća gde to neće uspeti,

U ovakvom ekonomskom haosu koji trenutno vlada u državi zbog toga što plaćamo danas takvim privatizacijama i takvoj bestidnoj otimačini državne imovine, koja je inače postojala, danas smo prinuđeni da ovako nešto donosimo i niko nije srećan što ovo donosimo.Verujem da ni sam gospodin Selaković kao ministar koji ovo brani nije srećan što ovo mora da brani zato što je situacija u zemlji takva kakva jeste. Izvinite, mi smo imali državu, i još uvek nažalost je takvo stanje, da nismo imali osnovni popis šta sve plaćamo. Nismo znali koliko ljudi radi u javnom sektoru do ove godine. Negde je izvršen popis. Čini mi se da nije do kraja. Sada smo saznali da imamo 800.000 ljudi u javnom sektoru. To je sve danak takve katastrofalne politike. Nažalost, SNS je prinuđena da rešava nešto što nije ni kriva ni dužna, a dopalo joj je. Prosto, narod je tako izabrao i moramo ovo nekako da rešimo.Ako neko misli da je pametno 55.000 ljudi da se nađu na ulici, svaka mu čast. Ne mislim da je to dobro i zato ćemo podržati ovakav zakon i ovakav amandman ne možemo da podržimo zato što želimo da ljudima spasimo egzistenciju. Hvala.

kada su amandmani u pitanju da je to prilika da ukrstimo argumente o predlozima konkretnih rešenja na konkretan način. Neću pričati ono što smo pričali u subotu u načelu. Neću pričati ni o prošlosti ko je šta i kako i kolik doprineo ovome. Činjenica je da su sa problemom preduzeća u restrukturiranju se suočavala sve vlade od 2000. godine do ove danas. Činjenica je da su svi to pomalo posmatrali kao vruć krompir koji je teško rešiti i nisu ga rešili. Neću o tome da pričam, ni o tome kakva privatizacija, ni ko je tu dobro radio, ni ko je loše. Onaj koji je vrhovni sudija u Srbiji, a to su građani, svaki put da svoju svoju sud na svakim od izbora i mi to poštujemo.Ono što želim da kažem, ne osvrćući se na pitanja ko je, šta i koliko, jer je Srbija umorna od tih istraga, Srbija je danas pred konkretnim problemom i traži rešenje od ove Vlade i ova Vlada je ta koja je obavezna da ponudi to rešenje.Naime, zbog građana Srbije, šta je taj famozni član 20ž? Član 20ž je ušao u pravni sistem decembra 2007. godine. On izričito zabranjuje prinudnu naplatu od preduzeća koja su u restrukturiranju. On je 2012. godine samo oročen kao restrukturiranje do juna 2014. godine. Tada je uvedena zabrana prinudne naplate od preduzeća u restrukturiranju. Naravno da je i to problem. Koliko god je problem preduzeća u restrukturiranju, imajući u vidu da je veliki broj preduzeća, juče smo čuli 164, da su mnoga od njih značajna za pojedine regione u Srbiji, da su mnoga od njih bila nosioci razvoja u tim regionima, da upošljavaju preko 50.000 radnika, da ima preduzeća među njima koja nisu samo, često ih tako okvalifikuju, trošadžije, trošadžije, mogući nosioci razvoja i treba ih i na taj način posmatrati. To je jedan problem. To je problem od opšteg interesa za ovu državu koju je Vlada posmatrala na taj način.Drugi način.Drugi je problem nesporan –da poverioci ne mogu da naplate svoja potraživanja od takvih preduzeća i oni se dovode u veliki problem, neki od njih čak moraju i da nestanu zbog toga.Dakle, Vlada se našla u konkretnoj situaciji, u konkretnom problemu kako da nađe neki balans između ta dva problema, kako da ih razreši na način da da šansu ovim preduzećima u restrukturiranju narednih pet meseci sa sačuva ono što može da se sačuva, a da istovremeno utvrdi neku dinamiku kako poverioci mogu da ostvare svoja potraživanja, kako da podnesu prijavu, kako da se to evidentira, pošto još uvek ne postoji tačan podatak, utvrdi iznos, sačini neki program itd.Ono itd.Ono što je karakteristično za ovaj zakon je što je Vlada u Predlogu zakona, kada je u pitanju taj član, ostavila onu odredbu koja je bila i do sada, a to je da državni poverioci ne mogu tražiti prinudnu naplatu niti bilo koju meru u postupku izvršenja radi namirenja potraživanja nastalih do 31. decembra 2007. godine, da se namire kad bude bilo prodato. Suština ovog amandmana koji ja predlažem jeste da predlagači traže da to ne važi, odnosno da svi ti mogu tražiti prinudnu naplatu i bilo koju meru postupka izvršenja nastalih potraživanja do 31. decembra 2007. godine. potpuno suprotno Predlogu ovog zakona koji je Vlada dala.Kada svi mi iznosimo svoje mišljenje o amandmanu, mi ćemo konkretno konkretno podržati predlog i stav Vlade, nećemo podržati predlog amandmana, ali želim da skrenem pažnju da kada razgovaramo o amandmanima i kada se neko slaže a neko se ne slaže, to nije osnov za repliku. Svako od nas ima pravo da se složi ili da se ne složi. Svako ima pravo da iznese svoj stav. Inače bi napravili veliki haos u ovoj Skupštini kada bi svako posle nečije diskusije imao suprotno mišljenje i odmah otvorio čitavu seriju replika.Zašto mislim da ovaj amandman ne treba? Mislim da je gospodin ministar mogao ili je bar imao priliku sada da objasni da li to ima neke veze? Ja mislim da ima. Setimo se decembra 2007. godine.

i da se zbog toga upotrebljava taj datum, taj termin. Jer, konkretna formulacija tako glasi i direktno je vezana za amandman, da su dužni da otpuste dug prema subjektu privatizacije u celini i svoje potraživanje sredstava namire od prodaje subjekta privatizacije. Da li to ima neke veze s ovim? Ja mislim da ima i da se upravo iz tog razloga upotrebljava taj termin.Ali, da ne bih iritirao predsedavajuću, da ne bih dalje dužio, mi amandman nećemo prihvatiti. Podržaćemo predlog Vlade a mislim da je ovo prilika ministru da objasni ovo o čemu sam govorio. Hvala lepo.

Zahvaljujem se gospođo predsednice. Za SNS, kao što su kolege elaborirale, nije prihvatljiv ovaj amandman zato što obesmišljava i amputira samu svrhu i poentu zakona. Ali, probaću da govorim normalnim jezikom, jezikom koji će razumeti 57, 58 hiljada ljudi koji rade u preduzećima u restrukturiranju, ali i u ostalim kompanijama i firmama u Srbiji.Šta nudi koncept ako aproksimativno posmatramo da bi ovaj amandman bio prihvaćen i uvršten u sam zakon? Šta bi to značilo za firme u restrukturiranju, šta bi to značilo za državu Srbiju? Svih 164 firme u restrukturiranju bi u narednih nekoliko dana ušlo u stečaj.Po ovakvom Zakonu o stečaju koji je još uvek važeći, a nadam se da neće važiti već za dve, tri nedelje kada ova ova Narodna skupština bude usvojila novi Zakon o stečaju koji će ograničiti rokove svakog koraka u procesu stečaja, po sadašnjem Zakonu o stečaju taj postupak traje dve do tri godine. Da li će se u tom vremenu poverioci firmi u restrukturiranju naplatiti? Da li će doći do svojih sredstava? Neće. Čak i kada se završi proces stečaja sa vremenskim ograničenjima do kojih sredstava i kada će doći? Šta ćemo s druge strane dobiti? Anarhiju. Ljude na ulici, ljude bez posla. Dodatnu armiju ljudi preko onih 400 hiljada ljudi koliko je ostalo bez posla za vreme vlade Mirka Cvetkovića od 2008-2012. godine, dobijamo još jednu armiju ljudi gde okrećemo glavu na drugu stranu.Ako smo iz Ekspozea premijera Vučića videli da našu državu, firme u restrukturiranju kada na njih dodamo i „Železaru u Smederevu“, „Simpo“, vidimo da je trošak za firme u restrukturiranju za našu državu 750 miliona dolara. Zar ne mislite da je najlakše okrenuti glavu na drugu stranu? Ne tiče nas se. Prihvatićemo ovaj amandman, ne tiče nas se šta će biti sa ljudima, ne tiče nas se koliki će postupak i proces stečaja da traje, ne tiče nas se kada će i koliko će biti naplaćen. Da li je to put kojim naše društvo treba da ide? Mislim da je to put neodgovornosti. Mislim da je to put anarhije. Mislim da je to put stavljanja glave u pesak.Na ovaj način, ovim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, Vlada Republike Srbije i SNS šalje jasnu poruku, ne samo ljudima koji rade u tim firmama, nego i ostalim građanima Srbije – da, zainteresovani smo za vašu sudbinu iako direktno nismo odgovorni za stanje u kojem su se te firme našle. Nismo odgovorni za stanje zbog kojeg su morali da odu u restrukturiranje. Ali želimo da vam pomognemo. Želimo da sa jasnim koracima u narednih 30, pa 90, pa još 30 dana se zna koje odgovornosti, koji posao moraju da obave i poverioci i Agencija za privatizaciju. Na taj način dobijamo jedan uređen, koliko toliko uređen sistem.U pravu je gospodin Selaković koji je rekao da je ovo jedan tehnički zakon, ne politički, tehnički zakon kojim ćemo nakon 150 dana bar znati koje su to firme, sa kojim brojem zaposlenih, sa kojim poveriocima. Zašto unapred da odustanemo od ideje da će nekim poveriocima plan otplate koji im bude ponudila Agencija za privatizaciju nakon 150 dana da im ne bude prihvatljiv. Možda hoće.Sa ponosom govorimo i o „FAP-u“ koji je bio nažalost, rupa bez dna, u kojem, kao što su kolege rekle, nekada nije izlazila ni prikolica godišnje, a kamo li kamion. Sa ponosom govorimo o „Ikarbusu“, iako su mnogi želeli da obesmisle, valjda iz neke političke bahatosti, iz neke političke mržnje zasmetao im je onaj znak „Mercedesa“ koji je premijer Vučić postavio na prvi autobus. Umesto ponosa, umesto uzdignute glave, neki su iz mržnje prema svojoj državi, nažalost probali da obesmisle i taj postupak. Neki okreću glavu na drugu stranu i kada je AIR Srbija u pitanju, iako sam vrlo egzaktno govorio o poslovnim rezultatima koje je AIR Srbija pokazala u prvom kvartalu ove godine.Opet iz neke mržnje prema svojim građanima, prema svojoj državi nekome ni to ne odgovara. Možda je bio bolji koncept kada je taj isti JAT gutao 55 miliona evra godišnje. To su razlike između politika SNS, premijera Vučića, ove Vlade, politike odgovornosti, politike rešavanja problema, politike iskrenog odnosa prema svim građanima Republike Srbije. Ni u jednom trenutku nismo obećali, nismo rekli – da, svih 164 firmi će biti rešeno, ali oni koji imaju potencijal, koji imaju taj menadžerski duh i želju da se postupak privatizacije završi u razumnim rokovima i na transparentan način imaće šansi u tržišnoj utakmici.Velika je razlika između koncepta prebacivanja odgovornosti na nekog drugog, stavljanja glave u pesak, neodgovornosti i želje da zbog neodgovornosti se ne preuzima teret rešavanja problema u firmama u restrukturiranju i ovog koncepta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, kojim u narednih 150 dana dajemo šansu za 164 firme, dajemo šansu za 58 hiljada ljudi koji rade u

Član 107. zbog toga što je par puta, čini mi se tri puta, navodeći konkretne primere nejasnih ugovornih odnosa koje ovaj režim sprovodi u Srbiji, rekao da neko ko to dovodi u pitanje mrzi ovu državu i mrzi ovaj narod. Dakle, ako preispitujete ugovore koji nisu transparentni, ako kažete da ova Vlada kasni u svemu što je najavljivala, ako kažete da ugovor i pored obećanja gospodina Vučića nije stavljen na uvid,

Što se tiče člana 106. pozvala sam poslanika Babića da govori konkretno o amandmanu i on je to učinio i kazao da poslanička grupa neće glasati za za ovaj amandman i izneo svoje razloge. Dakle, ne želim da budem cenzor, u prošlosti je bilo cenzora govora. Trudim se da to ne radim. Smatram da nije povređen član 106. ni u jednom stavu.Što se tiče člana 107, pažljivo sam očekivala da izgovori ko su ljudi, osobe, grupe koje mrze državu ili narod, on je to vešto izbegao. Dakle, nije bilo eksplicitno rečeno ni ime ni neka politička partija, te time nisam prekršila Poslovnik. Zaista bih ga

Hvala najlepše predsedavajuća.Samo nešto da se razumemo, tražio sam reč jednom, pa drugi put. Rekli ste da se više ne prijavljujem, a onda ste prešli na drugi amandman. Molio bih vas da vodite precizniju evidenciju. Objašnjenje. Vodim precizno, ali nisam mašina, samo čitam onako kako mi izlazi ovde na ekranu.Izvolite, imate reč, trošite vreme već. **Mirko Čikiriz** Amandman ukazuje na potraživanja državnih poverilaca nastalih pre 2007. koji se u samom zakonu nigde ne pominju. On ukazuje na deo problema koji svakako treba rešiti sa novim zakonom o privatizaciji, jer apsolutno postoji svest da je nešto što je doneto kao privremeno rešenje, čini mi se, u velikoj meri prelomljeno preko kolena i, eto, traje sedam godina, što je apsolutno nedopustivo i ne doprinosi pravnoj sigurnosti.Međutim, ono što je i sam ministar rekao, a i mi smo apsolutno svesni problema koje je zatekao i u ovoj oblasti, kao i ova Vlada, pa ćemo se mi ponašati na sličan način kao što smo se ponašali prošli put. Prošli put smo bili opozicioni poslanički klub, ali čini mi se jako konstruktivan. Ako smo nešto kritikovali, davali smo rešenja i tako ćemo nastupati i sada kada smo deo vladajuće koalicije.Gospođica Olgica Batić je u amandmanu na isti član govorila, ne samo o državnim poveriocima, nego uopšte o svim poveriocima, kao i o odgovornosti, ne samo preduzeća u restrukturiranju, već i o solidarnoj odgovornosti države koja sa netačnim podacima dovodi u zabludu investitore.Šta je naš vrhovni cilj? Vrhovni cilj nam je da dovedemo investitore. Koje investitore? Stabilne, sigurne i pouzdane. Šta njih interesuje? Pravna sigurnost, mogućnost naplate njihovih potraživanja i to da kada kupe određeno preduzeće ne budu sakrivena neka potraživanja za koja će se kasnije ispostaviti da postoje. Zbog toga verujemo da će u novom zakonu o privatizaciji, ono što je dobro, to je da vi ovde ograničavate rokove, jer do sada rokovi nisu postojali i ovo je moglo da traje u nedogled.Zbog toga mislim da, pre svega, kod donošenja novog zakona o privatizaciji treba, kao što ste i rekli, ministre, ozbiljno razmatrati amandman Olgice Batić. Vidim da i vi na isti način razmišljate. Takođe, čini mi se da je ovaj amandman sugestibilan i da ide u duhu u kome čini mi se svi razmišljamo, u duhu pravne sigurnosti. Jer, ozbiljan investitor iz Nemačke, Velike Britanije, Francuske itd, kada investira u takve zemlje, sigurno se ne suočava sa ovakvim problemima. U poslovnim krugovima informacije ove vrste putuju brzinom svetlosti, toga smo svi svesni, tako da treba što pre rešiti ove probleme. Mislim da se otvara put ka dovođenju novih investitora, ali na način i sa pristupom koji mi zastupamo. Hvala.

imajući u vidu da je naš drug i uvaženi kolega Miša Petronijević vrlo iscrpno obrazložio zbog čega poslanička grupa SPS ne može prihvatiti amandman, moramo skrenuti pažnju samo na dve činjenice u vezi ovog amandmana.Podsećanja

kada smo raspravljali upravo o odredbama Zakona o privatizaciji ukazujući na dva problema. Ta dva problema su i dan danas prisutna. Jedan problem je nemogućnost sprovođenja izvršenja prinudnim putem, prinudnom naplatom, na koji način se dovodi u pitanje bonitet, mogućnost opstanka, šteta po poverioce, ne samo državne poverioce, već i druge poverioce, koji između ostalog predstavljaju i one gde ide šteta na teret budžeta Republike Srbije. Podsećanja radi, sudovi ne mogu da naplaćuju sudske takse, imajući u vidu da se dolazi do zastoja u postupku sprovođenja izvršenja.Međutim, s druge strane, pežorativno govoreći, od ovog zla postoji i ono drugo zlo, pa je pitanje koje od ta dva zla izabrati kao manje i prihvatljivije.

a da se sačuva egzistencija 54.000 zaposlenih sa svojim porodicama. Onda je od ta dva zla Vlada očigledno izabrala manje zlo i došla do rešenja koje se vezuje za odredbu člana koji se napada ovim amandmanom.Nažalost,

Konkretno, da li je to pitanje koje je postavio kolega Miša Petronijević, a to je obaveza duga prema državnim poveriocima? Ili je možda u pitanju nešto drugo na šta bi trebali danas da dobijemo odgovor, a to je – da li je postupak restrukturiranja koji je bio oročen do 2012. godine, pre toga do 2009. godine, da li je zaista moralo zaista moralo ovoliko puta da se produžava i da se u privrednu agoniju uvode mnoga preduzeća, kao što su poverioci FAP-a, kao što su poverioci „Ikarbusa“ i mnogi drugi?Nesumnjivo, bez obzira što se nećemo vraćati u prošlost, podsećanja radi, poslanička grupa SPS je i nekada, te davne 2001. godine, bila protiv Zakona o privatizaciji, koji je generator svih ovih problema.

gde su se subjekti privatizacije pojavljivali kao plen, bukvalno kao plen i žrtve svih onih koji su na raznorazne načine kupovali subjekte privatizacije, opustošili imovinu tih subjekata privatizacije, a potom nestajali. Da li je iko do skorijeg vremena snosio odgovornost za to? Ne, nije niko. To su generatori problema koji su doveli do ovog današnjeg problema koji se vezuje inače za amandman o kome se sada raspravlja.Kada se sve ovo ima u vidu, nesumnjivo da je odlučno da Vlada stane na put, pre svega ovakvim načinima delovanja, možemo slobodno reći protivpravnog delovanja, a sa druge strane da zaštiti onaj socijalni interes, socijalnu kategoriju, a to je pre svega zaštita više

je što skorije, odnosno hitno donošenje celovitog zakona o privatizaciji koji će sve ove probleme rešiti i to generalno. Zahvaljujem se.

državni poverioci ne mogu tražiti prinudnu naplatu, niti bilo koju meru postupka izvršenja radi namirenja potraživanja nastalih do 31. maja 2014. godine“.Moram da naglasim da je ovaj moj amandman izazvao veliku pažnju jutros na Odboru za privredu, samo jedno kratko obrazloženje da dam. Ako probijem vreme, gospodine predsedavajući, molim vas da me ne prekidate, već da ide vreme poslaničke grupe.Obrazloženje – celokupna istorija postupka privatizacije u Republici Srbiji pokazuje da su subjekti privatizacije koji su prodati metodom javnog tendera u više od 80% slučajeva manje-više uspešno uspešno nastavili da posluju. Nažalost, potpuno suprotna je situacija sa bivšim društvenim preduzećima koja su privatizovana metodom javne aukcije, gde se danas na prste jedne ruke mogu nabrojati firme koje su opstale i koje makar na papiru uspešno posluju. Zato predlažem da se javna aukcija eliminiše kao metod privatizacije.Ovo je vrlo važno i nadam se da će i poslanici iz drugih poslaničkih klubova podržati ovaj amandman, jer smatramo da privatizacija firmi u restrukturiranju putem javne aukcije može biti apsolutno pogubna za ove firme.Drugi deo mog obrazloženja tiče se ovog roka. roka. Predložio sam da to bude 31. maj 2014. godine, a zašto? Takođe da bi potraživanja poverioca subjekata privatizacije u restrukturiranju bila međusobno uporediva, potrebno je odrediti datum sa kojim se ta potraživanja prijavljuju. Želja predlagača je da subjekti privatizacije u restrukturiranju se zaštite od mogućnosti da državni poverioci krajem ove godine masovno pokrenu postupke prinudnog izvršenja za dugove koji su nastali u periodu od 1. januara 2008. pa do 31. maja 2014. izgubio bi se smisao i ideja da državni poverioci treba da sačekaju kraj postupka privatizacije da se namire iz ostvarene prodajne cene.Zašto ovo predlažem, dame i gospodo? Zbog toga, jutros sam dobio na Odboru za privredu čvrsto obećanje da će ovi moji predlozi biti ugrađeni u nov zakon o privatizaciji koji bi trebao da se nađe ovde u skupštinskoj raspravi negde do polovine jula tekuće godine. Međutim, mi imamo firme u restrukturiranju gde već imamo pisane zahteve od potencijalnih investitora i pisane ponude koje su Ministarstvo privrede i gde bi već mogli sutra ili za par dana da krenemo sa pričom o dokapitalizaciji ili o nekakvom vidu privatizacije tih firmi u restrukturiranju.Ako ne budemo znali tačna dugovanja tih firmi, i ako se ne bude država obavezala da će preuzeti bar obaveze firmi javnih preduzeća koje imaju firme u restrukturiranju, ta preduzeća u restrukturiranju neće imati nikakvu mogućnost da dobiju strateške partnere značajne i bitne. Podsetio bih da i sam dolazim iz Opštine iz Topole koja ima dva takva, izuzetno važna preduzeća u restrukturiranju a manje-više i sve kolege imaju u svojim gradovima i svojim opštinama slična preduzeća.Molim vas, neko će postaviti pitanje da li ovaj moj amandman dovodi do toga da sutra, ako bi se ovo prihvatilo, firme u restrukturiranju ne plaćaju gas ili struju. Teoretski to se može desiti, ali bih vas podsetio da Vlada Republike Srbije je ta koja postavlja zastupnike državnog kapitala u svim firmama u restrukturiranju i da može prosto da isprati ovu proceduru.Najiskrenije bih vas zamolio da jedno obećanje koje ste dali jutros na Odboru za privredu, a to je iz usta državnog sekretara uvaženog gospodina Stevanovića, da se od sutra formira jedno koordinaciono telo u Ministarstvu privrede koje će se baviti slučajem po slučajem da možemo sutra da kažemo da smo bar 20-30 ili 50 ovih firmi u restrukturiranju uspešno uspeli da rešimo. Ovo je od izuzetnog značaja, samo se bojim rokova, jer ako budemo čekali mesec, dva da sada pojedine zainteresovane kupce, prosto ćemo sa tim odbiti.Sa druge strane, iskreno ne želim da oštetim ni jednog privatnog poverioca ali smatram ako su državna preduzeća koja su u ovom slučaju najveći poverioci do sada toliko čekala, mogu sačekati još malo da bi se postigla određena cena za ove firme u restrukturiranju. Ta cena apsolutno ne može, još jednom moram da podvučem, biti postignuta na javnoj aukciji. javna aukcija su se pokazale kao pogubne u dosadašnjem delu privatizacije. Mogao bih da obrazlažem i primere, ali to će verovatno izazvati čitav niz replika a i moje kolege će verovatno o tome govoriti.Zamolio bih vas da ova rešenja, pošto sam prihvatio obrazloženje državnog sekretara, da bi bilo potrebno da se usaglasi nov zakon o stečaju, ali bih vas zamolio da zajedno i sa drugim kolegama iz lokalnih samouprava od sutra radimo, da jedno po jedno preduzeće, ako možemo, izvučemo iz dubioze i da ih uspešno rešimo. To samo možemo ako jasno imamo koliko je to dugovanje svake firme pojedinačno ako država prihvati da dugovanja tih firmi, koje se odnose na javna preduzeća, preuzme na sebe, da bi se znale tačne cene tih firmi i da bi jednostavno potencijalni investitori znali šta kupuju. Hvala puno. Hvala.Reč ima narodni poslanik dr Aleksandra Tomić. Izvolite. Narodne skupštine Republike Srbije i s obzirom da predsedavam ovim odborom, a nisam uzela reč u prethodnom delu sednice, pre obrazloženja amandmana, htela bih da kažem da smo danas zaista imali jednu konstruktivnu raspravu, do duše na početku smo imali i jednu malo više političku raspravu o tome da li su reformski predlozi - nisu reformski, da li su ustavni – nisu ustavni, ali o tome ćemo u toku sednice.Ono što je važno reći da je predlog gospodina Jovanovića zaista naišao na odobravanje u smislu suštine kako treba prići rešavanju problema privatizacije i njegov predlog za amandman je bio 31.05.2001. godine. To bi u ovom trenutku verovatno izazvalo rušenje celog koncepta uopšte zakona koji tek treba da stvaramo u tom paketu koji ćemo dobiti od 21 zakona. Zato što se stalno saplićem između Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju. o stečaju. Ako bi decidno primenili Zakon o privatizaciji, onda bi se sapleli u stečaju i onda bi dobili praktično urušavanje potpuno ekonomskog sistema, jer kada bi rekli koliko to košta, onda bi to mnogo, mnogo više koštalo nego što sada uopšte dajemo ovih 750 miliona evra koje smo konstatovali iz budžeta.Prema tome, treba razmišljati i o ovom ekonomskom delu, finansijskom delu kojim se mi negde nosimo u najboljoj nameri da pomognemo preduzećima u restrukturiranju zaposlenima i investitorima koji žele da što pre uđu u određena javna privatna partnerstva, ali onda ulazimo u to da ne razmišljamo puno o državi koliko bi zaista budžetske rupe možda i povećavali nekim predlozima.Zato je ovo, mislim, jedino bilo rešenje i ovaj zakonski predlog sa ovom vrstom amandmana koji je jedino prihvaćen, koji ćemo kasnije videti, da možemo da steknemo uslove da bi mogli da počnemo da rešavamo kroz određene radne grupe probleme. Naravno da je Odbor potpuno otvoren za saradnju sa radnim grupama koje će ministarstvo i Vlada Republike Srbije praviti. Mislim da ćemo u tom smeru zajednički svi funkcionisati. Zahvaljujem.

i da on sadrži samo ovaj prvi deo za mene bi bio sasvim prihvatljiv, jer koliko vidim bio je veoma smislen i zasnovan na nekom iskustvu. Mi smo izvršili neku divlju privatizaciju, da prethodno nismo izvršili reprivatizaciju i to je bila naša velika greška. Znači, nije vraćeno ono što je bilo privatno, a pri tome, umesto da izvršimo pažljivo privatizaciju mi smo prodali ono sve što je bilo društveno, imovina društva, na osnovu zakona koji je bio za neke veoma dobar.Kada kažem da ja zakon za neke bio veoma dobar to znači da je imao dobre rupe i dobro raspoređene. Dakle, mislim da su ga u to vreme napisali oni majstori tranzicije i njihovi prijatelji politički prvaci, vlasnici političkih stranaka, da bi što jeftinije, da bi što brže i na što sumnjiviji i jeftiniji način se dograbili ogromnog društvenog bogatstva. Tako društveno bogatstvo koje je pripadalo svima prisvoji 1% građana, postane vlasnik 90% bogatstva, a da 99% naših građana sadrži, ima imovinu vrednu svega 10%.Razlog zašto bih podržao ovaj amandman zato što on isključuje aukcije. U tom veoma sumnjivom zakonu, posebno su bile sumnjive aukcije, dok se tenderska privatizacija pokazala kao malo boljom. Predlagač amandman ovim isključuje aukciju u nekim budućim privatizacijama.Treba se prisetiti sada aukcije, posebno bila je pogubna po poljoprivredna preduzeća. Treba se setiti Mileta Jerkovića kome je ne znam na koji način, da li Zakonom o privatizaciji omogućeno da bez obzira kao osuđeno lice za šverc duvana, kao vlasnik sumnjivog kapitala dozvoljeno da učestvuje u privatizacijama preko deset poljoprivrednih kombinata i zadruga u Vojvodini i da ogromne površine zemljišta uglavnom kupi i preproda što strancima, što veoma sumnjivim licima protiv kojih se vode neki postupci. Gospodin Jerković je naravno to sve obavio u dosluhu sa vladajućom strankom iz tog vremena i preko „Metals banke“ i sve te njegove grehove i sva ta imovina koja je nastala, građani još moraju da kupe sanirajući „Metals banku“, odatle ispumpava novac u korist čoveka koji je imao kriminalnu biografiju i koji je na aukcijama došao do kombinata i poljoprivrednih dobara.Takođe dobara.Takođe mi nije jasno zašto Zakon o privatizaciji nije obuhvatio i zemljoradničke zadruge? One su na specijalan način otuđene, ni na tenderu, ni na aukciji, već jednostavno nekom vrstom neposrednog dila između majstora tranzicije, vladajućih partija i ne pojedinih direktora zadruga, kako to naši seljaci kažu – one su prodate za džabe.Ja ću napomenuti samo jednu zadrugu. Radi se o ZZ „Agrokor“ Gornji Milanovac, koja nije prodata na tenderu, nije prodata ni na aukciji. U njoj je iz norveške vlade uloženo preko tri miliona evra. Radi se o proizvodnji semena za priplodne krmače. Godišnji prihod te kuće, te zadruge je trebalo da bude oko šest miliona evra, međutim majstori tranzicije su radili sve na crno i trenutno se ta zadruga prodaje za manje od 30.000 evra, iako je samo norveška vlada uložila preko tri miliona i nešto hiljada evra za modernizaciju tog reprocentra, od koga su zemljoradnici trebali da imaju korist.Ja sam voljan da prihvatim taj prvi deo amandmana. Međutim, s obzirom da se glasa o amandmanu u celini, to ću imati dilemu do dana za glasanje, ali mislim i ovu priliku koristim da treba stati na put ne samo privatizacijama koje je izvršio Mile Jerković i njemu slični, već privatizacijama raznih majstora tranzicije koji su zemljoradničke zadruge, koje su trebale da budu u korist zemljoradnika i u korist poljoprivredne proizvodnje, privatizovane za džabe. Niti je bilo tendera, niti aukcije. Jednostavno, imovina koja je trebala da pripadne poljoprivrednicima, pripala je raznoraznim tajkunima, prijateljima političkih lidera i vlasnika političkih partija.Apelujem na sadašnju Vladu da preispita na koji način su se zadruge otuđile. Ogromna njihova imovina je nestala, a prelila se u džepove onih čiji su džepovi inače prepuni, koji se šepure u svojim džipovima, sa debelim lancima i vitkim pevaljkama oko svojih vratova. Hvala. više nema prijavljenih za ovaj amandman, idemo na sledeći.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Dragan Šutanovac, Goran Ćirić i Vesna Martinović.Vlada

Zahvaljujem.Uz dva minuta za obrazlaganje amandmana, koristiću i vreme poslaničke grupe.Po sadržaju amandman rečima prati odluku Ustavnog suda i, što je još bolje, prati i ono što nam je rečima objašnjeno da će biti urađeno po samom Predlogu zakona.Naš amandman je - okončati proces u svim delovima za preduzeća u restrukturiranju i prodaju subjekata privatizacije do kraja ove godine.U

ovog amandmana jednostavno na vrlo jasan način govori ono što se Predlogom zakona želi sakriti, a to je da 57.000 ljudi, za koje je u budžetu Republike Srbije izdvojeno 600 miliona evra ili 750 miliona dolara, biće ili neće biti u otkazu u sledećih 150 dana ili do 31. decembra 2014. godine, jer o tome se ovde radi, o 57.000 porodica u preduzećima u restrukturiranju i o najavama, kako je ministar rekao, ne malog broja, u medijima to je šest preduzeća, koji, kako god da izračunate, ne mogu da zapošljavaju više od 4.000 radnika. Dakle, radi se o tome da će 52.000 ljudi ili ostati bez posla do kraja ove godine ili je Predlog zakona formulisan tako da se u suštini proces restrukturiranja nastavi i posle tih 150 dana i da tih 52.000 ljudi, 52.000 porodica nastavljaju da dobijaju novac iz budžeta. Ne može oba. Ne možete i da okončate, ne možete i da smanjite deficit za 600 miliona evra, koliko već koju godinu za redom iznosi trošak svih nas građana Srbije i ne možete i da ti ljudi ostanu na budžetu.Sav napor Vlade da pokaže da je to moguće ja cenim i on je razumljiv. Legitimno je da Vlada kaže – mi ćemo taj problem rešiti. Šta više, ovde se čulo i kao sasvim razumljivo opravdanje da Vlada, kojoj sam ja trenutno opozicija, je prinuđena da rešava probleme u čijem stvaranju nije učestvovala.I za kolege iz većine i za Vladu moram da kažem da imam puno razumevanje. Tri vlade od šest vlada ukupno od 2000. godine, sam podržavala. Te tri vlade su rešavale probleme u čijem stvaranju nisu učestvovale. Završile su saradnju sa Hagom, sa Haškim tribunalom kao delu uslova evropskih integracija, Kopenhagen plus kriterijuma, uz velike probleme i otpočeli normalizaciju odnosa Beograda i Prištine uz velike probleme. Dakle, imate moju empatiju i moje puno razumevanje za rešavanje problema za čije stvaranje ne snosite apsolutno nikakvu odgovornost po vašim sopstvenim rečima, ali tako to biva u demokratijama. Tako to biva kada dobijete poverenje građana da rešite probleme koje niste sami stvorili, koje ste nasledili od drugih. Moje iskustvo sa tri vlade kojima sam bila opozicija i tri vlade koje sam podržavala je takvo.Ono što bi trebalo da se prestane kao praksa je da se kaže ili bar pokuša reći da problem o kom je reč će biti rešen, zato što se odavde šalju vrlo važne poruke sa odgovornošću javne reči. hiljada porodica će čuti da će ostati zaposleni.Ne želim ni ovoj vladi kojoj sam opozicija, niti bilo kojoj vladi koju ću podržavati da dođe pred ljudi za 150 dana, koji tada neće biti zaposleni.Odgovornost javne reči se odražava baš u tome, da saslušamo jedni druge vrlo pažljivo i da činjenica da neko iznosi kritiku, opasku, ne znači da je protiv bilo čega. Naprotiv, znači da je za rešavanje problema.Šesto miliona evra je veliki deo ukupnog deficita budžeta Republike Srbije. Ako ćete doneti rebalans budžeta i zakone pre rebalansa budžeta tako da u rebalansu ili za kraj 2014. godine nema sredstava za restrukturiranje, to znači da će biti otkaza. Ako će biti sredstava, to znači da nismo govorili istinu ovde o rešavanju problema, a problem je velik, jer se radi o živim ljudima. Ne može oba.Kao što ton rasprave u kojoj ovde slušamo i učestvujemo, koji govori o kritici i o negativnom stavu prema privatizaciji kao procesu, ne liči na ton kojim se čeka novi zakon o privatizaciji, liči na ton kojim bi ovde ušao zakon o nacionalizaciji. vas za oprez pri izgovaranju javnih reči zato što je zajednička šteta, ukoliko ovde govorimo o tome kako je ukupno privatizacija katastrofalan proces i sve je bilo pogrešno i sve je apsolutno bez veze i onda ćemo doneti šta? Novi zakon o privatizaciji? Jedan primer zakona o privatizaciji ova skupština je videla, kao i Zakon o stečaju, kao i Zakon o radu. Da li će ili neće biti izmenjen, ja to ne znam, videću kada bude došao u skupštinsku proceduru, ali se radi o suviše važnim stvarima da bi smeli da podlegnemo iskušenjima političkog folklora kada je u pitanju i završetak poslova za preduzeća u restrukturiranju i kada je u pitanju novi zakon o privatizaciji.Ne postoji ministar i ne postoji predsednik Vlade, koliko god neko smatrao da je postojeći, trenutni predsednik Vlade sposoban i koliko god mi smatrali da nema sposobnosti za rešavanje ovakvih problema, ne postoji nijedan koji može da završi restrukturiranje i da zadrži zaposlene do kraja 2014. godine. To je činjenica.Politički folklor koji ćemo ovde razmeniti neće proizvesti posledice po tu činjenicu. Proizvešće nas sve u sali za pet meseci sa nadom da ćemo mi iz opozicije umeti da odolimo iskušenju - jesmo li vam kazali da ste nam pričali koješta u raspravi o izmeni Zakona kojim ste tražili 150 dana? dana? Takvom iskušenju treba odoleti, ako si odgovorna opozicija. Zato vodimo raspravu o amandmanima sada, zato što je vreme da razumemo kolika je odgovornost javne reči, drugo, vreme je da razumemo da se radi o živim ljudima i da nikome nije u interesu da te ljude varamo i lažemo i zato što se radi o budžetskom deficitu koji sredstva za restrukturiranje opterećuju u skoro polovini ukupne sume.Ako želimo da zaista napravimo rez sa 2009, 2007, 2012. godinom, kada su u pitanju preduzeća u restrukturiranju, onda je ovo način da se to uradi. Onda je to način da se sa ljudima podeli informacija da će šest ili osam, što je najviše 4.000 ljudi, preduzeća možda naći investitora, možda imati uspeha.Ukoliko uspeha.Ukoliko ostavimo odavde poruke da je privatizacija jedan grozan proces koji je uništio Srbiju, zato što je pre početka privatizacije sve bilo super i niko nije imao dugova, odjedanput su došli zli privatizacioni procesi, pa onda dolazite sa Zakonom o privatizaciji, koji ako ostane takav kakav je uradila grupa Svetske banke, Zakon o privatizaciji iz 2001. godine će izgledati kao milo štivo. Onda dolazimo o promeni Zakona o Agenciji o privatizaciji sa v.d. privatizacionim upravnikom, ako ostane kako ga je uradila grupa Svetske banke.Reči ostaju zapisane i zbog trenutnog zadovoljstva, političkog folklora, gde je popularno govoriti o tome da je privatizacija grozan proces, neće biti dobra ni ni po vladajuću većinu, ni po opoziciju, ni po poslove koje Vlada, po informacijama koje deli, ima nameru da uradi u vremenu pred nama.Ne tražim od ministra da mi da odgovor na pitanje da li će biti svi koji su sada zaposleni i koje plaćaju svi građani Srbije i dalje i u 2015. godini na budžetu, jer smatram da nije korektno da od vas tražim odgovor na takvo pitanje. Ali, ja to moram da pitam svih radi i da zamolim i vas i vas iz Vlade koji radite i gradite podršku kod poslanika vladajuće većine, da da se nekako dogovorite da postoje vremena, da postoje reči u tim vremenima i da su za mnoge reči koje se ovde upotrebljavaju vremena zauvek prošla. Ako se oko toga dogovorimo, super. Ako ne, mi ćemo nastaviti da vam objašnjavamo šta znači težina javno izgovorene reči.Nemam reči.Nemam ideju da će bilo ko u većini prihvatiti ovaj amandman, niti sam podnela taj amandman za to da obezbedim većinu. Ovaj amandman služi onome što mislim da svaki narodni poslanik ima kao obavezu, a to je da objašnjavate ljudima šta će im se desiti donošenjem nekog člana zakona ili nekog zakona u celini i da vodite računa o rečima koje pri tome upotrebljavate.Zato, ponavljam, moj amandman kaže da završimo proces restrukturiranja do kraja decembra 2014. Kada bi to bilo moguće, to znači da budžet Srbije ne bi više bio opterećen sa 600 miliona evra ili 750 miliona dolara, koje je inače namenio već petu godinu za redom za to da ti ljudi praktično dobijaju novac iz budžeta.Znam da ne postoji lak način da bilo koja vlada ovaj amandman, kada bi bio izglasan, u potpunosti primeni, ali isto tako znam da se mora jasno reći o čemu se radi. Radi se o odluci raznih vlada da ne dozvolimo da ljudi budu otpušteni, čak i u situaciji kada za poslovanje firmi u kojima rade nema ni novca, ni investicija, ni uslova. Biće takvih preduzeća još, ali da bi se postigao uspeh u takvim preduzećima neće pomoći atmosfera u kojoj se ovde privatizacija kao proces kvalifikuje kao nešto najgore što se desilo u Srbiji i to delim sa vama kao najdobronamernije upozorenje, zato što ćemo gorke plodove takvog pristupa jednom procesu koji je neminovan brati svi, ali će najteže posledice imati oni na koje će se odredbe ovog zakona direktno primeniti.Hvala vam na pažnji sa kojom ste me saslušali. Zaista vas molim da se razumemo, da dobiti pravo da se upravlja javnim poslovima ponekad najčešće znači da rešavate probleme koje niste stvorili. Ja vam stojim da ukoliko sednemo mimo ove sale, pa upoređujemo da li je teže rešiti probleme preduzeća u restrukturiranju ili završiti saradnju sa Haškim tribunalom, da bi nam trebalo mnogo reči da bi uporedili šta je teže, a šta je lakše.Nemam nameru da o tome otvaram debatu, ali imam nameru da ove reči ponavljam svaki put kada se ovde bude govorilo – eto, šta ćemo, mi jako želimo, ali nismo mi ovaj problem stvorili. O tome se ponekad i radi. Nije važno ko je problem stvorio, važno je da li imamo znanja i volje da problem rešimo. Hvala.

Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, zaista sam sa punom pažnjom slušao izlaganje uvažene koleginice. Nisam bio na samom početku izlaganja tu, ali sam samo suštinu vrlo pažljivo saslušao.Apsolutno podržavam neke stvari koje su izrečene i mislim da je jedna od suštinskih stvari vašeg izlaganja, odnosno izlaganja koleginice poslanice, bila odgovornost za javno iznete reči i naročito iskazan oprez kada je u pitanju iznošenje stavova, mišljenja, opredeljenja ovde u Domu Narodne skupštine, a koji se tiču ljudskih sudbina, ljudskih života i radnih mesta.Mislim mesta.Mislim da je odgovornost koju mi kao Vlada Republike Srbije ovog puta pokazujemo možda jedna od najvećih razlika između nas kao Vlade i nekoliko prethodnih vlada. Ne želim ni vas ovde prisutne, ni građane Srbije da zavaravam da postoji mogućnost da se za 150 dana reši problem 164 preduzeća u restrukturiranju i sačuva 56.000 radnih mesta, jer kada bih to tvrdio, bio bih neodgovoran prema svima onima kojih se takva eventualna izjava tiče, bio bih neodgovoran i prema samom sebi. Jednostavno, kada bih to tvrdio, ni ja, ni bilo ko ovde prisutan ne bi govorio istinu.Činjenica da dugi niz godina mi nemamo rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju, već njihovo gomilanje i ne rešavanje, govori o tome da nije postojala čvrsta rešenost, pa mogu reći i hrabrost ili možda taj vid odgovornosti prema građanima da se problem rešava.U svom uvodnom izlaganju i obrazlaganju Predloga zakona u načelu, mislim da sam jednom rekao da je naš cilj da za tih 150 dana,

jer bez ovoga zakona, koliko sutra, ne bismo mogli da spasimo nijedno. Apsolutno podržavam to što ste rekli – odgovornost za javno iznetu reč.Nisam nijednom prilikom, pažljivo slušajući izlaganja kolega poslanika, čuo da je neko uopšteno

čak i uz pohvale, koje sam sam izneo na račun važećeg zakona, koji je donet pre 13 godina, čuo sam dosta kritika na način sprovođenja tog zakona, na izostanak pozivanja na odgovornost onih koji su suprotno Zakonu sprovodili privatizacioni proces.Mislim da živimo u vremenu kada onaj ko se ozbiljno bavi politikom ne može da se protivi privatizacionom procesu. Pokazalo se, ne samo u Srbiji, nego u čitavom nizu država u svetu, da država loše gazduje privredom. Onda kada gazduje dobro, najčešće je u pitanju pojedinac koji to čini, ali kao sistem pokazalo se loše. Ne znam da li je iko rekao da je privatizacija, da je neko izneo svoj negativan stav o privatizaciji kao procesu i rekao da je privatizacija grozna. Ne, shvatio sam da su koleginice i kolege iznosili užasne podatke o loše sprovedenim privatizacijama iz krajeva Srbije iz kojih dolaze i na izostanak državne kontrole tog sprovođenja privatizacije.Nije ostalo u Srbiji mnogo toga da se privatizuje, ali ono što je ostalo, a opredeljenje je države da ga treba privatizovati, treba sprovesti kroz najtransparentniji i najbolji mogući proces privatizacije, a kome neće smeti niti moći bilo šta da se prigovori. Očigledno je da mi takav sistem, za ovih 13 godina, nismo uspostavili. Očigledno je da je u tom sistemu postojalo dosta manjkavosti, dosta nedostataka i da smo došli u situaciju da neka preduzeća, koja su po procenama stručnjaka mogla da posluju i opstanu na tržištu, kroz loše sprovedenu privatizaciju su otišla u nepovrat.Još jednom ponavljam, nemam problem da to kažem, ali to jeste problem sa kojim treba da se borimo. Odmah da se razumemo, da se kaže, rešavamo problem koji nismo stvorili. Svaka vlada se time bavi. Manje-više, kada pogledate, svaka vlada je rešavala neke probleme nasleđene iz prethodnog perioda. To je sasvim logično. Normalno, bavimo se politikom, pa neko želi da prikaže svoju odgovornost više za rešavanje, nego za nastanak problema. Svako snosi odgovornost za period obavljanja neke javne funkcije. Još jednom ću, baš zato što sebe i svoje kolege u Vladi Republike Srbije smatram odgovornim, reći – da li je moguće očuvati svih, nešto više od 56.000 radnih mesta i uspešno okončati restrukturiranje 164 privredna društva? Nije moguće. Naročito nije moguće to učiniti za pet meseci, ako to nije učinjeno za prethodnih pet, šest, sedam, 15 godina.Ako pričamo o nekim mogućim rešenjima, nisam video da je do sad ijedna vlada pokušala da pitanje, odnosno probleme preduzeća u restrukturiranju reši na takav način što će subvencije koje im je davala da bi radili, da bi stvarali privid kod ljudi koji su u njima radili, da oni tržišno dobro i uspešno posluju, umesto sredstava za subvencionisanje njihove proizvodnje da su ta sredstva uložena kao podsticajna sredstva za otvaranje novih radnih mesta, mi bismo do sad od tih 56.000, možda bismo 5.000 mogli da zaposlimo na nekom drugom mestu u realnom sektoru. To nije činjeno na takav način.Naravno, postoje neke stvari koje su dobro urađene. Pominjan je Fijat. Podržavam. Nemam problem da kažem da li je to nešto što je dobro učinjeno, što dobro radi. Jeste, ali onda nemojte spočitavati nekome, nisi objavio ugovor za nešto drugo, a za taj Fijat, koji je dobra priča za Srbiju, takođe nije objavljen ugovor. Hajde da izgradimo neki odnos principa, kao što smo se apsolutno saglasili da mora da postoji odgovornost za javno iznetu reč. Jednog dana kroz 20, 50, 100 godina neko će uzeti da čita zapisnike sa ovih sednica i već u dobroj meri, pošto smo mi završili svoje političke i profesionalne karijere, videće šta smo govorili, za šta smo se zalagali, šta smo ostvarivali dok smo obavljali određenu funkciju. Zato se zalažem da svaka reč koju iznesemo bude reč iza koje možemo da stojimo.Suština stojimo.Suština ove izmene Zakona o privatizaciji, ponavljam još jednom, jeste, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, da od tih 164 preduzeća koliko god možemo spasemo, jer do sada, očigledno, ako je i postojao na papiru koncept, akcioni plan ili šta već za njihovo spasavanje, nije postojao na terenu.Ako uspemo da spasemo, a na korak smo do toga da spasemo jedan FAP, mi smo spasili nekoliko opština jugozapadne Srbije. Taj jedan FAP ima vrednost možda nekih drugih 10, 15, 20 manjih preduzeća, ali može da bude budući motor razvoja tog kraja, kao što je nekad bio motor razvoja tog kraja Srbije. Ako uspemo da spasemo jednu „Budimku“ u Požegi, a uveren sam da možemo da spasemo, spasili smo veliki broj proizvođača voća i povrća u Srbiji, jer nam je ubedljiva većina svih drugih fabrika, koje su se bavile tom delatnošću, propala. Zato cenim ono što su kolege iznosile. Kada se iznese primer da je mogla da propadne jedna „Srbijanka“ Valjevo, kada se iznese primer da je mogao da propadne jedan „Delišes“ u Vladičinom Hanu. Jedna od dve fabrike najkvalitetnijih voćnih koncentrata u Evropi je propala.Bilo je reči juče, odmah da znate, nemam problem da pomenem bilo koju firmu, o „Magnohromu“. Jedna od dve fabrike u Evropi koja je proizvodila komponente za proizvodnju visokih peći, jedna od dve.Sve dve.Sve je to pred našim očima uz manji, veći ili nikakav doprinos nekoga od nas ili nekoga među nama propalo. Dajte da vidimo šta možemo od ova 164 preduzeća da sačuvamo.Dakle, to nam je cilj donošenja ove izmene zakona. Veštačko produžavanje rokova će samo biti zavaravanje nas samih, zavaravanje najviše građana koji rade u tim firmama. Pomenuo sam nešto u svojoj uvodnoj reči. Moram to još jednom da kažem. Imamo preduzeća u kojima se radnici vode kao zaposleni, a u kojima faktički ne rade. Nisu oni ljudi krivi za to. za to. Nisu krivi za to. Možda da je neka prethodna vlada imala ovoliku podršku koliku mi imamo danas, a bez takve podrške ovako nešto ne može da se uradi, da vas podsetim, možda nije imala hrabrosti, volju ili želju, šta god, nije važno, rešavala bi te probleme.Mi smo došli, moram da iznesem taj svoj stav, upali smo sami u jednu zamku. Kada je donet Zakon o privatizaciji 2001. godine naša država je tada iznela opredeljenje da se po jednom brzom sistemu sprovede privatizacija. Možda bi bilo i dobro da je ona po brzom sistemu i sprovedena i onda bismo znali na čemu smo. Kroz uvođenje restrukturiranja ušli smo u zamku da ovde nije sprovedena brza privatizacija i da imamo

je to tako? Postoji više razloga. Reći ću i ono što ne zameram ni jednoj od prethodnih vlada. Imamo razloge preduzeća koja su na izuzetno strateški važnim i trusnim područjima za našu zemlju. Da li pričamo o jugoistoku Srbije? Pričamo. Da li pričamo u jugozapadu Srbije? Pričamo. Da li pričamo o drugim krajevima koji su pogranična područja, bezbednosno nestabilna? Pričamo. Dajte da nađemo neko rešenje.Opet kažem, da su sredstva koja su trošena za subvencije … Slušao sam jednu studiju koja je govorila da dok nije zaključen ugovor sa „Fijatom“ da je u „Zastavu“ uloženo toliko novca da smo mogli da podignemo dve najsavremenije automobila po onoj ceni po kojoj su one podignute u Slovačkoj, gde ih je najviše otvoreno u Evropi u poslednjoj deceniji. Čuo sam taj podatak, zaista ne mogu da se setim odakle, pa mi nećete zameriti pošto sam kupio – po tom prodajem, što kaže narodna izreka. Ali, čak i da nije tako u jednom trenutku država se odvažila da uđe u priču sa „Fijatom“, uradila je to dobro i zahvaljujući tome taj deo naše današnje privredne grane dobro funkcioniše.

da još više takvih koraka i investicija uvede u Srbiju, da i „Fijat“ sam radi još aktivnije, još više i bolje, kao što je smogla snage da dovede jedan „Etihad“ za strateško partnerstvo sa „ER Srbijom“ i da sa ponosom danas možemo da kažemo da imamo jedinu regionalnu aviokompaniju koja beleži uspeh i to progresivno ga beleži.Mislim da tim dvema stvarima svi treba da se ponosimo i da nastavimo da radimo takve stvari, kao što, sa jedne strane, ne treba ovu izmenu zakona, niti donošenja novih zakona posmatrati usamljeno. Ova Vlada je jedinstveno iznela svoj stav da kao što ćemo raditi na rešavanju ovih problema agresivno ćemo pokrenuti novu politiku zapošljavanja, da ćemo poboljšati uslove poslovanja na našem tržištu rada. rada. Postoji jasno opredeljenje. Postoji plan. Postoji predlog čitavog niza mera koje smo spremni da sprovodimo. Ovo je jedna od stvari sa kojom moramo da se borimo.Verujte borimo.Verujte mi, kada sam i sam, ako sam bio u prilici da kažem, rekao da rešavamo problem koji nismo stvorili, verovatno sam to u žaru rasprave rekao iz jednostavno razloga što je sa druge strane pre toga došao argument – jesu li vam ovo reforme, a kakav vam je ovo zakon sa kojim idete u Skupštinu, izigravate vaša obećanja. Ne izigravamo ništa. Ovo je nešto što moramo da uradimo. Ovo mora da se uradi. Ako ovo ne uradimo, Ako ovo ne uradimo, naši problemi se samo dodatno gomilaju i višestruko povećavaju.Prema tome, hvala vam na vrlo korektno iznetim stavovima. Kao što je postavljeno retorsko pitanje – šta će se desiti donošenjem ovog zakona, uvek ide i ono drugo retorsko pitanje – šta će se desiti ne donošenjem ovog zakona. Ovde jednostavno je donošenje ovog zakona iznuđena stvar. stvar. Uveren sam da ćemo u ovom kratkom periodu ispred nas uspeti od 164 preduzeća da spasimo jedan ne mali broj. Koliko god da ih spasimo bolje je nego da ne spasemo ni jedno. Uveren sam da oko toga svi imamo jedinstven stav. Hvala.

Uvaženi predsedavajući, narodni poslanici, pažljivo smo slušali predlog ovog amandmana i izlaganje ministra. U potpunosti se slažem sa izlaganjem ministra. Što je važno kao zaključak ovog amandmana jeste da sa tim jednim mesecom ne dobijamo mnogo, ali predlagač tog amandmana je na jedan loš način predstavio da mi sada moramo da uradimo u rekordnim rokovima sve ono što neko nije uradio deset godina i postavljamo pitanje – zašto se od 2001. godine svake godine kršio, kako kažu, neki Ustav i zašto su produžavani neki rokovi? Sada kada moramo da odlučimo zaista na pravi način o sudbini preduzeća neko daje predloge da nešto mora biti efikasno, brzo, produktivno itd.

bilo bi duplo brže, ne bi bilo ni duplo brže jer to niste uradili, a da ste uradili bilo bi duplo brže jer bismo to sproveli efikasnije od vas.Ono što je važno ako pričamo o ovim javnim preduzećima, kada govorimo o „Ikarbusu“ i FAP nije samo sudbina tih preduzeća. Za „Ikarbus“ ili FAP još 20 kooperantskih preduzeća proizvodi delove u vidu stakla, plastike, guma i ostalih potreba kako bi se kompletirao taj proizvod. Stoga, i zbog tih razloga želimo da se maksimalno posvetimo rešavanju ovog problema i osim što nekome postavljate rokove po svaku cenu da se nešto mora završiti brzo, a što je brzo može biti kuso, kuso, dajte neki predlog kako da ta preduzeća podignemo na zdrave noge u vidu strateških partnera, u vidu smanjivanja troškova, da ta preduzeća rade racionalno, efikasno.Kao što ste videli, mi smo dali predloge kako da se smanjuju troškovi u državnoj upravi, kako da uštedimo određeni novac da ne bismo više sipali novac u bunar koji je put novca koji smo bacali već deset ili 15 godina unazad i to su mere SNS, čak i ako su nepopularne. Videli smo šta znači rasipništvo, šta znači da trošite na službene automobile i razna putovanja po svetu, putovanja koja nisu donela ni jedan jedini dinar našoj zemlji Srbiji.I stoga postoji ogromna razlika i zato nemojte postavljati određene rokove, ali ono što je obećao i Aleksandar Vučić, ono što je obećala Vlada Republike Srbije i o čemu je danas govorio ministar

Nije o vama, on je pričao o vlasti, on nije vas lično pomenuo. Molim vas da uvažite da nemate pravo na repliku.Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Uvaženi predsedavajući, uvaženi gospodine ministre, možda bi ovaj amandman neko mogao i da razmisli i da prihvati, pošto se njime traži zapravo da se svi postupci restrukturiraju i prodaje subjekta privatizacije okončaju do 31. decembra, ali to biste možda mogli da prihvatite ukoliko biste imali realne parametre da li je to izvodljivo. Nažalost, u ovoj državi dugi niz godina nije ništa bilo ni kontrolisano niti zaista imate parametar da li ovako nešto može da se izvede. Verujem da će budući Zakon o privatizaciji koji se ovde najavljuje, odnosno onaj ko bude učestvovao u njegovoj izradi, verovatno će voditi računa o tome.Inače, zašto još ne mogu da prihvatim ni ja, verujem ni moje kolege, potpisnik ovog amandmana, između ostalog poslanik koji nam je pre nekoliko dana, odnosno kada smo počeli da raspravljamo u načelu o Zakonu o privatizaciji, govorio kako su pojedina preduzeća ovde radila, između ostalog radio je „Jumko“ jer je vojska naručivala uniforme, s druge strane, radio je FAP jer je vojska naručivala kamione. Znate, to je direktivna ekonomija, to je samoupravni socijalizam, to je umrlo, to više ne postoji. Jednostavno, ako se već taj poslanik potpisuje ispod ovakvog amandmana, onda je on u kontradiktornosti - da li je za direktivnu ekonomiju koja je inače u suprotnosti sa načelima EU u mnogo čemu, ili je za ovakav amandman gde traži da apsolutno sve privatizujemo u ovoj državi.Razumem, naravno, ja sam više puta istakao da sadašnja Vlada ni kriva ni dužna mora da rešava ovakve probleme. Neko je to ovde uporedio sa problemom Haškog tribunala. Moram da priznam da to ne možemo baš da poredimo, jer problem Haškog tribunala je nešto što nam je možda nametnuto sa spoljne strane, ovo smo mi krivi ovde u ovoj državi zato što imamo ovakav haos sa preduzećima u restrukturiranju. Mi smo zalivali, odnosno neke prethodne Vlade su zalivale korov koji danas neko mora da iščupa i da to reši. Nikakve veze to nema sa rešavanjem takvog problema, recimo, kao što je Haški tribunal koji nam je možda spolja nametnut. Tako da bih zaista zamolio, odgovornost moramo da prihvatimo, inače sam lično veliki pristalica privatizacije, da smo radili zdravu privatizaciju, kao što je nismo uradili, možda ne bismo imali slučajeve kao što je „Agrobanka“, gde ste na lepe oči, na ličnu kartu, mogli da dobijete kredit, jer to ni u jednoj privatnoj banci ne biste mogli nikada, ili „Razvojnu banku ili „Razvojnu banku Vojvodine“, ili tako nešto slično, zato što onaj čovek koji želi da rukovodi na jedan pošten i domaćinski način preduzećem, sigurno nešto tako nikada ne bi dopustio. Da ovde nije bila privatizacija isključivo vezana za to da se dobije bolja lokacija ili da neko dobije mašine iz tog preduzeća, da radnici ostanu na ulici, verujem da danas ne bismo imali ovaj problem preduzeća u restrukturiranju.Zato ovaj amandman jednostavno ne možemo da prihvatimo. Hvala.

107. Kada se poslanik prepozna u govoru svog kolege, a ja sam potpisnik tog amandmana i ja sam pričao o „Jumku“, govorio sam o tome da su „Jumko“ i FAP radili u vremenu kada je bila bivša Vlada, dužni ste da mi date reč.Juče

Šutanovac** Demokratska stranka smatra da ovo što se radi ovih dana je neophodno da se uradi i nije to sporno. Sporno je što smo to znali od novembra prošle godine, sporno je što smo došli u cajtung da donosimo odluku naprečac od novembra prošle godine.S druge strane, juče je uvaženi kolega iz vlasti optuživao grad Beograd zato što nije upravo sprovodio, kako vi to nazivate, direktivnu ekonomiju nabavljajući autobuse za grad Beograd. Juče ste nas optuživali da se bavimo tržišnom ekonomijom, danas nas optužujete da se bavimo direktivnom ekonomijom. Hajde dogovorite se šta u stvari želite da uradite u ovoj državi i šta je to što mislite da će doprineti boljitku i tih preduzeća o kojima danas govorimo. Nije pitanje „Jumka“ pitanje potreba za vojsku Srbije, „Jumko“ je radio i za poštu, „Jumko“ je radio i za vojske van naših granica.Govorili ste uvaženi kolega da smo mi samo putovali. da uzmemo da to može da bude istina. U 2011. godini koja je bila ekonomski loša, država Srbija je imala stranih investicija milijardu i 800 miliona evra, u ove dve fenomenalne godine imamo milijardu evra, u ovoj godini 92 miliona evra stranih investicija. Kako mislite da pokrenete proizvodnju i privredu

on ima pravo na repliku.“Ni jedno, ni drugo, ni treće nisam učinio i ne znam po kom osnovu je dotični poslanik dobio pravo na repliku. Uzgred budi rečeno, i to što je naveo vezano za Beograd, i to je na neki način bila direktivna ekonomija, s obzirom da su u toj firmi očigledno namestili taj posao sa autobusima. Hvala vam. **Konstantin Mislim da ćete vi uvažiti moju određenu toleranciju, pogotovo kada je reč o opoziciji, da im damo šansu. Znate dobro da sam se protivio toj replici, ali na kraju sam popustio, smatrajući

Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, koleginice i kolege, podsetiću vas na amandman, pošto smo se udaljili od ove teme i amandmana koji smo podneli. Dakle, amandman glasi – Agencija će okončati postupke restrukturiranja i prodaje subjekata privatizacije do 31. decembra 2014. godine.Još jednom argumenti koje je i moja koleginica Gordana Čomić iznela, a to je naša želja da damo jasne rokove i mislim da je to korisno i za samu Vladu, definisati rok da bismo efikasnije radili nego što smo radili, odnosno što je Vlada radila od novembra 2013. godine.

i jedan od argumenata je ovo što sam počeo da govorim, a to je da je Ustavni sud, donoseći presudu u novembru 2013. godine sa odloženim rokom na šest meseci, dao upravo tih šest meseci vremena da se uradi nešto u vezi sa restrukturiranjem sistema u Srbiji. Dakle, taj rok nije iskorišćen. Sada ovaj amandman kaže – treba definisati rokove, jer mi sa ovako predloženim predlogom zakona Vlade praktično dobijamo novih 150 dana, odnosno Vlada dobija novih 150 dana sa 30, plus 90, plus 30 dana, da bi se taj čitav proces završio. Upravo o tome govorim.Dakle, mi kažemo – ako je danas maj mesec, pošto će očigledno većina u Skupštini usvojiti ovaj Predlog zakona, ući ćemo u oktobar mesec, a naš predlog kaže - bar se obavežite da do kraja ove godine 2014. završimo ovaj proces, iz više razloga. da radnici koji rade u ovim restrukturiranim sistemima izađu iz agonije neizvesnosti, za koju opet kažem da nije isključivo odgovorna ova Vlada, niti prethodna, niti ona pre nje, nego i one prethodne vlade. Mi kažemo da ćete biti efikasniji ukoliko se definišu jasni rokovi, jer do sada nije bilo dovoljno efikasnosti da se ovaj posao završi. Drugo, važno je i zbog poverilaca, jer je, po nekim procenama koje po priznanju ljudi iz Ministarstva privrede nisu dovoljno precizne, blokirano negde oko milijardu ili nešto više evra i to jeste izvan tokova privrede u ovom trenutku.Dakle, u tom smislu, naš dobronamerni predlog jeste da definišite rokove da bismo bili mnogo efikasniji. Neće biti uspeha, jer mislim da ovde većina nas živi i radi u dva različita sistema, u sistemu društvene svojine i od devedesetih godina transformacije te društvene svojine u privatnu. Očigledno je da imamo taj problem i odnos prema uopšte procesu privatizacije. I sam ministar je rekao da bi trebalo da nema generalnog otpora prema procesu privatizacije koji je neophodan, ali smo videli iz najvećeg broja nastupa, a posebno primera, i to uglavnom loših primera privatizacije, da odajemo jednu opštu atmosferu opšteg otpora prema procesu privatizacije.Mislim da takva atmosfera ne može da doprinese uspešnom procesu, niti u pet meseci, niti do kraja godine, niti mnogo duže, ukoliko to ne promenimo. Važno je da pominjemo ove dobre primere koje je i Vlada od 2008. do 2012. godine uradila, a to je taj dobar primer privatizacije „Fijata“ i tog ulaganja za koji priznajemo svi da jeste dobar.Mislim da je važno reći i to da taj otpor prema privatizaciji i naš jedan kontradiktoran pristup uopšte procesu privatizacije posebno ilustruje jedan veliki aplauz koji smo posle inauguracije našeg premijera videli u ovoj sali, a to je da uglavnom govorimo protiv procesa privatizacije optužujući pojedine postupke. Pozivam sve one koji na takav način iznose opšti stav prema privatizaciji iznesu imena i prezimena onih najodgovornijih ljudi koji su takav proces i započeli i završili, ali ne treba generalizovati opštom neefikasnosti čitavog tog procesa. Onda ti isti ljudi ustanu i pet minuta otvorenog aplauza na najavu premijera da će se privatizovati i „Telekom“,

poslanici, verovatno nisam dobro shvaćen ili moje reči nisu u celini saslušane i protumačene.Prvo, opet ponavljam, ja nisam prepoznao ni u jednom jedinom slučaju govora otpor prema privatizacionom procesu. Ako dolazite iz mesta u kojem je radilo preduzeće prilično dobro, u kojem je bilo zaposleno 1000 ljudi, država sprovela privatizaciju tog preduzeća, privatizacija se svela na sečenje mašina u staro gvožđe, prodaju hale i korišćenje placa kao građevinskog zemljišta, a neko je protiv toga, ja sam prvi protiv takve privatizacije, jer države nije bilo da iskontroliše privatizacioni ugovor. Ako je to protivljenje privatizaciji, prvi sam protiv toga. Dakle, prvi sam protivnik takve privatizacije.Kolege poslanici i ja lično govorili smo o tome da je ovde privatizacija sprovođena na jedan izuzetno loš način, koji je često bio suprotan zakonu. Da li je to bio cilj zakonodavca 2001. godine? Želim da verujem da nije bio. Želim da verujem da je zakonodavac tada imao dobru nameru. Ali, nažalost, ta dobra namera se u realnosti istopila. Dokaz da su privatizacije često sprovođene loše, jeste da nam se u istim krajevima dešavalo da dođe čovek kao investitor, nažalost retko, otvori privredno društvo, odnosno fabriku koja se bavi identičnom delatnošću i ostvari uspeh.Postavljamo pitanje – da li je bilo neophodno da se u potpunosti uništi ono što je postojalo, pa da neko dođe iznova to da radi? pitanje za ekonomiste, neću sada da ulazim u to. Nijedan jedini put se nisam protivio privatizaciji. Odmah da vam kažem, sve čime gazduje država, a duži niz godina proizvodi isključivo gubitke, je nešto što mora da se privatizuje, pa šta god to bilo. Samo je pitanje kako tome pristupiti. Da li uz određeni vid konsolidacije sanacije tih preduzeća, podići vrednost njima, pa ih prodati po boljoj ceni, ili ih prodavati odmah? To je već nešto drugo, drugo pitanje.Istina je, naveo sam dobar primer Vlade od 2008. do 2012. godine, kada je u pitanju investicija „Fijata“, ali sam isto tako naveo da je u vreme te Vlade dve trećine ovih preduzeća došlo u restrukturiranje. Od 164 preduzeća, preko 100 ih je tada odlukom Agencije za privatizaciju uvedeno u proces restrukturiranja, dve trećine tih preduzeća.Hajde da gledamo obe strane medalje. Ja ću reći i truditi se da uvek kažem onako kako jeste. „Krivo sedi, al pravo besedi“, kaže naš narod. Dakle, da li je „Fijat“ dobar? Jeste. Da li je dobro što je preko 100 preduzeća samo u 2010. i 2011. godini uvedeno u restrukturiranje? To nije dobro. To nije dobro. Nažalost, imali smo taj jedan „Fijat“ za koji je bilo potrebno nekoliko godina vršenja vlasti. Onda smo Onda smo imali posle jedne godine „Er Srbiju“ kao rezultat. Mislim da smo time kao Vlada pokazali veću efikasnost. Dajte da ovde budemo potpuno otvoreni i iskreni. Da li smo protiv privatizacije generalno kao vida vlasničke transformacije? Nismo.Da li smo protiv sprovođenja privatizacija na način kako je to vršeno u dugom nizu godina? Najproblematičnije, najgore ako hoćete kada u Vladi nije bila ni stranka kojoj propadate vi ni stranka kojoj propadam ja, dakle, od 2004. do 2007. godine. Kada pogledate koja su to preduzeća gde je ugovor o privatizaciji raskinut. Doći ćete do zaključka da su to preduzeća koja su i tada privatizovana. Poreklo problema možemo da analiziramo stalno i dugotrajno i da nikada ne završimo tu debatu. Dajte, da sada rešimo te probleme.Suština vašeg amandmana jeste da se produži rok za još nekih mesec i po dana, ako se ne varam otprilike tako negde, pa rečeno je do kraja ove godine, otprilike mesec i po dana. Suština našeg predlaganja izmene zakona jeste da tamo gde smo dosadašnjim mukotrpnim radom i to je ono gde se mi razlikujemo, u to vi kažete šest meseci Vlada nije radila ništa. Pa to nije tačno, da šest meseci Vlada nije radila ništa mi ne bismo ovde mogli da pričamo o tome da imamo zaista realnu mogućnost da problem FAP-a rešimo. Da Vlada nije radila ništa danas ne bi postojala ta mogućnost i ne samo u slučaju FAP-a, već i u čitavom nizu drugih preduzeća od kojih ćemo možda uz velike muke uspeti, uveren sam uspeti neka da spasimo. A da li ćemo tamo gde do sada nismo uradili ništa, odnosno nismo uspeli da ostvarimo bilo kakav napredak, da li ćemo to uspeti da uradimo u tih 45 dana dodatnih, ne verujem. Dakle, ne verujem da ćemo uspeti da to uradimo.Dajte ono gde smo neki napredak, neki pomak u privlačenju dolaska stranih investitora učinili. Dajte, da damo šansu tome i da u tome uspemo. To je suština ove zakonske izmene.A da li smo mi u potpunosti protiv privatizacije. Kao što ste i sami lepo citirali, odnosno parafrazirali deo ekspozea predsednika Vlade, naravno da nismo. naravno da nismo. Ali, na onakav način kako je to rađeno u dugom nizu godina za nama, pod ovim ili onim vladama, svejedno, nismo ni za to. to. Ako bismo privatizaciju preostalog državnog vlasništva u određenim privrednim društvima, velikim kompanijama sprovodili na način na kakav je to vršeno u dugom nizu godina pre ove Vlade bojim se da bi se danima ili nedeljama merio naš opstanak na ovoj funkciji, jer takav način privatizacije je nešto apsolutno neprihvatljivo.Koliko smo imali pokušaja, ne znam da li neko može da mi nabroji 10 slučajeva u Srbiji da smo neko društveno preduzeće gledali da ozdravimo pa da ga onda prodamo. Ne, rađene su suprotne stvari. Namerno je ojađivan kapital i vrednost imovine nekog preduzeća da bi bilo što jeftinije prodato. Zato sam juče, kada sam govorio o tome, zato sam i pomenuo slučaj da smo odmah prodali preduzeća koja su donosila novac, što nije bilo teško prodati u svakoj državi. sam se ja protivio tome što je izvršena privatizacija, recimo, cementara? Ne, samo mislim da je mogla da ide u nekom drugom, boljem trenutku.Dakle, ne protivim se tome što je to urađeno, protivim se tome što smo neplanski pristupili privatizaciji i to upravo u onom delu, u onom periodu kada kada sam rekao da je neka druga Vlada bila u mandatu. Protivio sam se neplanskoj, recimo, prodaji industrijskih kompleksa koji su od izuzetne važnosti za odbranu i bezbednost zemlje. Zato što prilikom tih privatizacija nismo taj interes od vitalnog značaja za državu zaštitili što govorim da plansko postupanje u takvim slučajevima apsolutno nije postojalo.Recimo,

Dakle, to je preduzeće koje u toj oblasti, a verujem da će se i gospodin Šutanovac tu složiti sa mnom, ima i te kako veliki značaj. To je odjednom prodato. Danas to preduzeće ima ozbiljne probleme. Zapadanjem tog preduzeća u ozbiljne probleme ugrožene su odbrana i bezbednost zemlje, ali o tome je trebalo da se razmišlja onog trenutka kada je to preduzeće prodavano, a očigledno nije. Onda dolazimo u situaciju da nam neke oblasti, neke stvari koje su od vitalnog značaja za funkcionisanje zemlje budu i te kako ugrožene.Setite

Onda smo obezbeđivanje kvalitetne pijaće vode za sve građane Republike Srbije jednostavno doveli u pitanje. Dakle, podsećam samo na slučajeve koji su mi pali napamet, a takvih slučajeva je koliko god hoćete.Mislim da bi svako razuman, posle tog našeg gorkog iskustva kao države trebalo da bude protiv sprovođenja privatizacija na takav način gde se ne uzme u obzir bukvalno svaki aspekat važnosti jednog preduzeća za grad, okrug, pokrajinu ili ako hoćete čitavu državu. Zato što se tako postupalo neke druge vrednosti smo dovodili u pitanje. Mislim da je ovakav stav apsolutno korektan prema svima kojoj god Vladi da smo pripadali ili pripadamo.Žao mi je što juče niste bili tu kada sam rekao, kao građanin ove zemlje, kao Srbin – ja sam ponosan kada naš vojnik nosi uniformu koja je napravljena ovde. Ništa nemam protiv toga, ili poštar, službenik Pošte, ali nažalost danas imamo državu u kojoj živi sedam miliona ljudi, nešto više od sedam milioni ljudi čija je vojska znatno manja nego što je nekada bila vojska neke veće države u kojoj smo bili. Takva preduzeća ne mogu da rade samo od proizvodnje uniformi za našu vojsku. Da je više rađeno na jačanju „Jumka“, da može tržišno da posluje, da nisu odlazile samo subvencije da ga podrže i da imate strukturu zaposlenih gde gotovo jedna trećina je administrativno osoblje i pomoćno osoblje, uopšte nisu angažovani u proizvodnji. Da se više i smislenije razmišljalo o tome i tome pristupalo, dakle, da li je sporno jednog jedinog trena što je to radio FAP ili „Jumko“ ili neka druga firma za našu vojsku apsolutno nije.

Nije sporno, ja kažem, ova Vlada ima podršku, ima volju, ima hrabrost da ovaj problem uzme i da ga reši. On mora da se reši. Ne budemo li ga rešavali gomilaju se problemi i problemi, ali dajte onda, kao što reče koleginica Čomić, ponesemo odgovornost za javno izgovorenu reč, da budemo svesni da ovo ne sme da bude ni tema, ni poligon za političko prepucavanje već za rešavanje problema. A da bismo rešili taj problem, počeli da ga rešavamo, da bismo ga rešili moramo da donesemo ovu izmenu zakona. Zahvaljujem.

Gospodine predsedavajući, član 107.Potpuno je neprirodno da me pitate kako sam se prepoznao u svom prezimenu.

vas.Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujić. Izvolite. **Vojislav Vujić** Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, treba baš dosta koncentracije da bi se vratili na ovo o čemu smo pričali pre sat vremena, jer mislim da se 45 minuta apsolutno ne priča o amandmanu koji je na dnevnom redu.Poslušaću vas da ne širim svoju raspravu o načelu, zato što je ona prošla, a mi smo tada jasno rekli, tj. Petar Petrović, zamenik šefa poslaničke grupe Jedinstvene Srbije, da ćemo sve ovo da podržimo.Ako se vratimo na ovaj amandman, sam se možda i uvredio kada je predlagač ovog amandmana rekao da je ovo sve ovde stvar političkog folklora i mislim da ne treba tako da se generalizuje, kao što ne treba ni da se generalizuju sva 164 preduzeća u restrukturiranju.Apsolutno se slažem sa ministrom u onom delu kada je rekao da je ovaj rok neophodan, ne samo zbog tog oštrog reza koji bi verovatno napravio neki socijalni bunt zbog 50 i nešto hiljada radnika, već zato što u nekim prethodnim vladama apsolutno nije bilo saglasnosti da se ovakvi problemi rešavaju.To mogu da kažem na ličnom primeru, pošto dolazim iz Vrnjačke Banje, a neću sada ni da pričam o preduzeću HTP „Fontana“, kao što su neki pričali kakva preduzeća postoje u njihovim gradovima, zato što skoro svaki grad ima ovakvo preduzeće. Bilo bi neozbiljno da kažem da su oni ugostiteljsko preduzeće, koji spremaju najbolji doručak, ručak, večeru, da se smeju na recepciji itd,

Zašto? Zato što smo u dve prethodne vlade imali dva resorna ministra koji nisu dozvolili da uradimo privatizaciju i pored toga što smo mi kao lokalna samouprava doveli investitora koji je spreman bio da učestvuje u privatizaciji HTP „Fontane“, isto jednog velikog kompleksa ugostiteljskog preduzeća. Da nema ovog roka, mi bi bili u problemu. Zato sam saglasan s ovim što ministar kaže.Mi nećemo podržati kao poslanička grupa ovaj amandman. Zakon u načelu, ponavljam, podržavamo i računam da će se potruditi i ostale lokalne samouprave, kao što smo mi iz Jedinstvene Srbije u Vrnjačkoj Banji uspeli da dovedemo investitore da pomognu da u ovom roku, koji je predložen, upravo svi zajedno idemo ka cilju rešavanja ovog problema. Hvala. **Konstantin Arsenović** Hvala.Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, prvo mislim da je jako važno da shvatimo svi da opozicija u ovoj skupštini ima 20 minuta i 20 sekundi. Od toga mi pokušavamo da objasnimo amandmane, a vi uporno sužavate, ne vi lično, ali i gospođa predsednica, prostor uopšte za opoziciju da kaže bilo šta u ovoj Skupštini. Čak tih 20 minuta i 20 sekundi je teško da izdržite.Kako mislite da iko, a vi znate, dugo ste u Skupštini, gospodine generale, kako mislite da neko objasni amandman a da ga ne stavi u neki kontekst? Znači, jedino da čitamo, sričemo slova od napred i od nazad.Kada

nije tačno, dozvolite nam. Kao što ste uveli neprihvatljivu praksu, tu je vinovnik te prakse, da kada se reklamira Poslovnik, predsednik parlamenta prekida poslanika kad misli da može da ga prekine, pre dva minuta, pre isteka, što je moguće, ali vas molim da to ne radite. Dozvolite opoziciji nešto da kaže.Prema tome, ovaj amandman je u skladu sa politikom Vlade, koja je za sve dala neki rok i taj rok je prekršila već sada. Ovaj amandman je ništa naspram vaše efikasnosti da rešite životne probleme ukidanjem automobila i pomeranjem radnog vremena.Isto tako možete i privatizaciju čas posla da rešite ako ustanete pre nego što ste legli, u 05.20. To je ono što mi pokušavamo da objasnimo. Ako ćemo svi da damo rokove, hajde onda da damo rok i za ovo. Šta je tu loše? Svi hoćemo da sačuvamo te radnike, ali vaši poslanici malo pre kažu da je to korov koji smo mi zalivali, da su radnici korov koji smo mi zalivali.Vi sebe međusobno ne slušate šta pričate. Kada neko iz opozicije to pokuša da objasni kroz ovaj amandman, da proces privatizacije mora imati kraj i da ovo ne može da se desi na način kako ministar Selaković kaže - veštačko produžavanje rokova je zavaravanje građana koji tamo rade. Slažemo se s ministrom.

čovek proširi temu da bi objasnio amandman, ali ako se 90% obrazloženja amandmana odnosi na načelnu raspravu, izvinite, ja kao predsedavajući to ne mogu da prihvatim, koliko god vi mene ubeđivali da ste u

koliko vremena ima koja poslanička grupa ne određuje predsednica parlamenta, već veličina poslaničke grupe, a veličinu poslaničke grupe određuju građani Republike Srbije na izborima, a oni su rekli da poslanička grupa koju koju predstavlja prethodni govornik ima 6% podrške, što znači 20 minuta. Za to nije kriva ni predsednica parlamenta, a nisu krivi ni građani Republike Srbije, zato što se na ovaj način i tim vremenom poštuje izborna volja, a više bi trebali da vode računa o tome da li će u sledećem sazivu imati i toliko vremena.Što se tiče rešavanja problema, možda mogu da se složim sa brzinom, da je potrebno brže, da je potrebno agilnije. Vlada Republike Srbije, SNS, stalno traga za novim kvalitetom i za novom snagom u sebi, ali i u ljudima koji su van SNS, koje smo angažovali i u Vladi i koje ćemo i u budućnosti angažovati, jer ne robujemo partijskim interesima, već sa interesima Republike Srbije.Možda ta brzina nije dovoljna, ali brzina kojom je prethodni režim pravio probleme, e, u tome su bili šampioni, zaista. E, tu im skidam kapu. Tu su neprikosnoveni u pravljenju problema. Zbog toga su različiti koncepti ove Vlade i prethodnih vlada, u tome što su prethodne pravile probleme, ova Vlada rešava probleme i rešava izazove. Još jedan u nizu razloga zbog čega ovaj amandman ne možemo da prihvatimo jer je krajnje neko neiskren i u obrazlaganju samog amandmana.Sada

da svi predsedavajući uočavaju isto, da niko ne govori o amandmanima. To se odnosi na sve poslanike i to odgovaram i poslanicima koji su meni, kao predsedniku, spočitavali nepoštovanje Poslovnika.Izvolite,

i da nije tako uništavao sva ta preduzeća, možda bi neko tada i mislio na radnike. Danas je strašno da kroz ovakav jedan amandman pokušava neko da iskaže brigu o radnicima, a suštinski se zalaže da im se preduzeća već sutra ugase. Hvala vam.

Čomić.)Gospodine Stefanoviću, nemoguće je. Od početka, kako smo počeli rad u ovom sazivu da svi predsedavajući uzimaju vreme bilo kome. To je prosto nemoguće. Ja se vama kao poslanicima poslaničke grupe, prema kojoj ima posebnu naklonost i trpim kritike od drugih, stvar osećanja, moram reći da vas ima toliko koliko ima u poslaničkoj grupi. Da znate pravila Poslovnika, dajem obrazloženje, da znate pravila Poslovnika i gospođa Čomić će jednoga dana sigurno voditi sednicu i neće moći da vam izađe u

i nemoguće je uopšte, po ovom Poslovniku, da razgovaramo i da proširujemo o mogućnosti obraćanja bilo koje poslaničke grupe.Verujte mi da imam problema sa svima zbog toga što vam dajem po par sekundi više.Reč ima

bih, a siguran sam da i predlagač amandmana sa svojim dugogodišnjim parlamentarnim iskustvom, sa poznavanjem parlamenta, da konačno ovaj parlament preuzme ne samo zakonodavnu, već i kontrolnu ulogu, kontrolnu ulogu, koju mu baš ovakav zakon o izmenama i dopunama zakona, bez ikakvih korekcija, bez ikakvih usvojenih amandmana, predviđa, a to je da ovaj parlament za mesec dana, za 30 dana ili za 90, za 150 dana svako od nas narodnih poslanika može da postavi da li poslaničko pitanje, da li pitanje Vladi – šta ste uradili za ovih 30 dana, šta ste uradili 15. juna? Da li su 15. juna svi poverioci predali svoje račune, predali dokumentaciju kojom, potvrđuju da im preduzeća u restrukturiranju duguju?Za 90 dana ćemo moći da pitamo – šta ste, gospodo iz Agencije za privatizaciju, uradili i kakve predloge ste dali za namirenje tih dugova? To je efikasnost kojoj teži ova Vlada Republike Srbije i SNS, ne da čekamo ne da čekamo rok do kraja godine, pa da se na kraju godine pitamo da li je nešto moglo da se uradi brže ili sporije ili drugačije, a sa druge strane možemo da konzumiramo kontrolnu ulogu koju ovaj parlament, i siguran sam da će predlagač amandmana da se saglasi sa mnom, jer smo o tome nekoliko puta debatovali i ovde, ali i na različitim organima i saglasili se da kao narodni poslanici, kao Skupština, ono što izglasamo, a glasamo o zakonima, a zakoni su kao deca, i da ih nije dovoljno samo roditi i pustiti, moramo ih malo kontrolisati, malo vaspitavati, malo brusiti, uređivati, dok ne zažive u onom obliku u kojem želimo da zažive.S druge strane, mislim da je ovakvo rešenje više stvar jednog sistemskog zakona o kojem ćemo govoriti u ovom domu već u narednim nedeljama, da će ovakvo rešenje možda biti sastavni deo zakona o privatizaciji, ali taj zakon o privatizaciji, osim rokova o kojima raspravljamo danas po amandmanima, mislim da mora da redefiniše postupak privatizacije i uslove za privatizaciju, mora da ograniči rok u kome privatizacija mora da bude završena. Taj zakon o privatizaciji mora i neophodno je da smanji diskrecije i diskreciona prava u donošenju odluka na minimum i da precizno definiše ulogu države i ulogu Agencije za privatizaciju.Ovde su se postavila neka pitanja koja mogu da budu veoma zbunjujuća za investitore u Srbiji, bilo oni domaći, bilo da su strani investitori i Srbija i država i Vlada ne prave razliku. Dve nedoumice su se pojavile. Prva nedoumica i pitanje koje su postavile kolege iz opozicije – da li se ovde forsira tržišna ili dirigovana ekonomija?Ono

a ne najskuplji, kao što se to dešavalo u mnogim procesima javnih nabavki u Gradu Beogradu, ali i širom Srbije.Zbog toga je SNS u prethodnom sazivu predložila i Zakon o javnim nabavkama, koji je ponos SNS i ponos prethodne Vlade, zato što smo na taj način mnoge nepravilnosti u našem društvu ispravili, ali i mnogo sredstava ostavili u budžetu Republike Srbije.Druga Srbije.Druga nedoumica, koja je ne manje opterećujuća, to je zamena teza da je privatizacija grozan proces. Privatizacija je proces koji je neophodno uraditi, koji je neophodno završiti. Bilo ko od političkih opcija da je bio na vlasti u trenutku početka privatizacije je morao taj postupak da sprovede do kraja, ali ono što budi taj grozan osećaj kod ljudi u Srbiji i o čemu su moje kolege iz poslaničke grupe SNS u pojedinačnim slučajevima, po njihovim opštinama i gradovima govorili je zagađen sam postupak. sam postupak. Ko ga je zagadio? Zagadili su ga oni koji su sproveli postupak privatizacije. Zagadili su ga oni koji su sproveli one 24 sporne privatizacije. Zagadili su ga oni koji su dozvolili da se bez ikakve kontrole pere novac narko dilera i da postaju vlasnici desetina, stotina i hiljada hektara oranica po Vojvodini. Ogađuju taj proces oni ljudi koji su deo nekih sudskih postupaka i procesa baš zbog takvih procesa privatizacije.Zagađuju ga svi oni koji su dozvolili da se bez ikakve kontrole, u jednom krajnje netransparentnom postupku privatizacije, dolazi lako do građevinskog zemljišta, do hala, a da ljudi ostaju bez posla, da proizvodnja staje. Zbog toga je moj kolega Martinović, u subotnjoj raspravi, jako lepo definisao tu uslovno uspešnu privatizaciju, zato što je u tih 28 uslovno uspešnih privatizacija nastavljen proces proizvodnje. Bez proizvodnje, bez posla nema ni budućnosti nijedne države, pa ni Srbije.Srpska napredna stranka, ova Vlada Republike Srbije insistira na ekonomičnosti. Zbog toga nam ne smeta da se budimo, da ustajemo i da radimo od pola osam. Zbog toga nam ne smeta da dolazimo svojim privatnim automobila, a ne i da pomoćnice sekretarica u ministarstvima imaju svoje automobile i svoje vozače. Izvinjavam se što je neko eto toliko pogođen zbog te mere. te mere. Izvinjavam se što sada ministri u Vladi Republike Srbije dolaze na posao svojim automobilom. Izvinjavam se zato što štedimo sredstva građana Republike Srbije, ne samo što ih nema dovoljno, nego zato što prema sredstvima građana Republike Srbije …(Predsednik: ophodimo domaćinski. O razlozima zbog kojih je ovaj amandman neprihvatljiv za Srpsku naprednu stranku, zbog tih razloga glasaćemo protiv ovog amandmana.

šta ovo liči.)Liči na Poslovnik koji ste doneli u prethodnim sazivima. Molim vas da ne vičete zato što ću zaista pristupiti sankcijama, koje postoje u Poslovniku i koje ograničavaju poslanika da vređaju predsedavajućeg i da viču na predsedavajućeg.Doktorka Gordana Zorić, ako želi reč, ako ne prelazimo na sledeći amandman. Zahvaljujem. **Gordana predsedništvo, poštovani poslanici, ovaj amandman je neprihvatljiv zato što svako odlaganje rešavanja problema uvodi u nove probleme preduzeće koje posluje u Kovinu, a iz koga dolazim.Građani opštine Kovin, a i radnici kojih ima 120, koji rade u Rudniku Kovin, a koji se nalazi u procesu restrukturiranja, očekuju od mene da ne podržim ovaj amandman zato što već mesecima, a i godinama žive pod jednom tenzijom u brizi za sudbinu svoje firme.Problem je u sledećem, žao mi je što ministar nije tu, Rudnik Kovin spada u jedno od preduzeća koje može da se spase zato što Rudnik posluje, uspeva da servisira svoje tekuće obaveze, ne živi od subvencija, što je vrlo značajno, ali je opterećeno dugovima koji su nastali u periodu dok je bio u privatnom vlasništvu, a ti dugovi iznose oko 400 miliona dinara. Od toga skoro dve trećine, oko 265 miliona dinara, su zapravo dugovi prema državnim firmama, pre svega prema EPS-u 135 miliona, Vodama Vojvodine 43, Pokrajinskom sekretarijatu 52, itd.Jako je značajno za Kovin da se Rudnik Kovin spase od propasti zato što od njega živi 120 radnika i najmanje 400 građana, članova porodice, ali isto tako to je jedna od retkih firmi koja posluje na teritoriji opštine Kovin, i ima, pored tog ekonomskog značaja, simboličan značaj, jer je na neki način motor egzistencije, da tako kažem, građana opštine Kovin. Nekada je to bila šećerana koja je zahvaljujući lošoj privatizaciji prestala sa radom i na taj način je oko 400 i nešto radnika ostalo na ulici.Zato apelujem na Vladu, apelujem na ministra da, činjenica da Rudnik Kovin može da se spase upravo zahvaljujući tome što posluje, znači ne živi od subvencija, pomogne da se pitanje što pre reši i da mogu normalno da rade bez tenzije i da ostvaruju zaradu. Hvala vam. Dragan Šutanovac. Imate pravo na vreme poslaničke grupe, a ne kao predlagač amandmana. Izvolite.

Rekli smo da je Ustavni sud u novembru mesecu doneo određenu meru sa odloženim dejstvom. Danas zasedamo i u subotu smo zasedali da bi stigli pre tog vremenskog roka da završimo ovaj predlog izmene Zakona. Mi predlažemo samo da se produži i oroči. Znači, mi dajemo Vladi prostora još nekih mesec i po dana da se oroči vreme da znamo u kom roku će to da se završi. Zbog čega?Prošle godine, tokom leta, donesen je Akcioni plan, je podrazumevao da ćemo do juna ove godine završiti taj postupak. Sada to vreme pomeramo i mi samo tražimo i dajemo vam šansu da imate neki mesec i po dana više. Potpuno je irelevantno šta se dešavalo u istoriji privatizacije u odnosu na to što mi želimo da omogućimo.Danas smo slušali ovde kako se prvo prodaju ona preduzeća koja su kvalitetna, ali kako mislimo drugačije da bude. Kažite kako mislite da se ova preduzeća koja se budu restrukturirala ili se završi restrukturiranje, koja ćete preduzeća prvo prodati? Da li ona koja imaju kupca, ili ona koja nemaju kupca? Znači, to je tržišna ekonomija. Ukoliko mislite da će neko doći da kupi preduzeće koje nema šansu da se oporavi, a to se neće desiti.S druge strane, rekli ste da ne postoji nijedan primer da je u neko preduzeće javno investirano, da je podignut kapacitet i da se danas nalazi na tržištu i da može da bude dobijen veći novac. Rekao sam vam u hodniku, hoću da čuje i javnost i kolege poslanici, u jednoj vrlo primerenoj diskusiji. Telekom Telekom je preduzeće koje je prodato 1997. godine. Upravo Vlada u kojoj je Demokratska stranka bila većina je kupila taj isti broj akcija i vratila ga u Fond Javnog preduzeća „Telekoma“, koje danas pripada Srbiji, da bi se prodalo sada po višoj ceni.

Znači, hoćemo da razgovaramo. Imamo sigurno šta da ponudimo. Imamo puno primera. Nije tačno da ima samo 28 uspešnih privatizacija. Ima mnogo više uspešnih privatizacija. Na kraju krajeva, u tom periodu GDP je povećan 300%, 25% godišnje. U tom periodu su plate povećane deset puta. U tom periodu je izvoz iz Srbije povećan četiri puta. U tom periodu je dug Srbije ostao isti

Smatramo da je ova stvar neophodna. Rekli smo da smo smatrali da ste imali dovoljno vremena, bilo je dva ministra, a danas treći, da pripremite jedan sveobuhvatan, ozbiljan zakon i vrlo smo svesni da preduzeća u restrukturiranju su jako teška rak-rana našeg društva i države.Međutim, ono što je takođe problem je što oni koji očekuju da realizuju svoja potraživanja od tih preduzeća čekaju da čuju kada je krajnji rok kada će to moći da urade. Niko ovde nije izneo koliko preduzeća koja su funkcionisala su zbog tih dugovanja ugašena. Imamo 56.000 radnika koji rade u tih 164 preduzeća, a niko ne govori o tome koliko je onih zdravih preduzeća koja su danas u problemu zbog toga što su ova preduzeća koja duguju njima u restrukturiranju.Sa gospodine ministre, pričali ste malopre o sistemu odbrane. Drago mi je da ste to pomenuli. Tačno je da je valjaonica jedna od veoma visokih sistema u sistemu odbrane. Ništa manje nije NIS, ali je isto tako, reći će vam stručnjaci, da je i „Telekom“ vrhunski interes sistema odbrane, a čuli smo ovde da premijer planira da se „Telekom“ stavi na prodaju.Postoje države koje nemaju svoje valjaonice, koje nemaju čak ni ogromnu industriju, ni svoja privatna telekom preduzeća. Njihova bezbednost zbog toga nije ugrožena. Na kraju krajeva, mali broj država u Evropi ima u državnom vlasništvu čak i odbrambenu industriju i to je stvar tržišta i u tim zemljama kada kupuju vojska, policija ili strukture bezbednosti biraju najpovoljniju cenu i ne slažemo se sa jednom stvari, koju je kolega rekao, a to je da je u prošlosti po pravilu

Taj zakon je samo onemogućio realizaciju planova javnih nabavki u svim sistemima koji su pod tim zakonom, a to nije dobro. Zbog čega? Zbog toga što sistemi nabavljaju i domaću proizvodnju. Mi smo praktično tim zakonom zakočili proces nabavke i samim tim zakočili proces proizvodnje onog dela koji je neophodan za funkcionisanje državne uprave ili javnim preduzeća.Neću da vam govorim egzaktne podatke o bolnicama u kojima

Nije čak ušteda ni to kada kupite nešto jeftinije. Veoma je važno ponderisati u kupovini. Siguran sam da u vašem Ministarstvu kada nešto kupujete gledate i u odnosu na kvalitet, i na cenu i na mogućnost opšteg programa u našoj zemlji i na mogućnost servisiranja. Sve to utiče, kao kada čovek ode u prodavnicu pa ne kupi najjeftiniji fen za kosu jer zna da on traje dva meseca, već bira prema svom džepu kvalitet koji mu treba i to je nešto što mora da se objasni jer na način na koji to pričamo ovde ispašće da država treba da kupuje samo najjeftinije stvari. Šta će se onda desiti? Ako budemo kupovali najjeftinije, najnekvalitetnije stvari za državu, što ne kupujemo za kuću? Što postoji neki kvalitet i cena kvaliteta i mera kvaliteta?Ovo govorim dobronamerno pokušavajući da skrenem pažnju kolegama da nije sve izrečeno iz opozicije u lošem kontekstu u odnosu na vlast. Bili smo pet i po godina vlast. Znamo koji su problemi vladanja. Znamo šta je tegoba u vladanju i savetujemo vas da ne ulazite u iste probleme u kojima smo mi bili, a to se upravo dešava.

Prodaćete ono koje je najbolje jer će ono imati tražnju. Tako su se prodavala preduzeća i ranije.Ne možete vi diktirati na tržištu koje preduzeće da se proda ukoliko nema kupca. Ovde se govorilo o tome da je neko imao povlašćen položaj da dobije jeftinije građevinsko zemljište. Upravo se najavljuje mogućnost dobijanja besplatnog građevinskog zemljišta i primara, sekundara komunalnog opremanja. Kako je to moguće, ako je kritika, sa jedne strane, da to ne može da se radi čak ni po povoljnim cenama, kako neko može da dobije besplatno i ko je taj ko može da dobije besplatno, a ovaj drugi ne može ni po povoljnim cenama? Imate kontradiktornost između vas iz Vlade i poslaničke grupe koja vas podržava pretpostavljam i znam zbog čega. Želja je da se sav teret loših stvari prebaci na bivšu vlast, ali to više ne pije vodu, što bi rekao gospodin Nikolić, predsednik. Gotovo.Vreme je da se sada nešto realizuje. Da li je FAP, da li je „Jumko“, da li je način intervencije države ili nije, ali to je funkcionisalo.

godina. Imali su platu 25 maraka. Fantastično. Nije to funkcionisalo. Da je valjalo ne bi se raspalo. Nije to stvar vas i mene. Vi ste bili mlađi od mene, a i ja sam u to vreme bio dete. Raspalo se ono što nije funkcionisalo i mi gradimo sada ne od nule nego od minusa. Ne spočitavamo ratne tegobe devedesetih i šta se sve desilo i šta je sve porušeno u toj industriji o kojoj se govori kako je radilo ne znam koliko radnika, nego se sagledava šta se zateklo 2000. godine

I to je javni sektor. Često kada kritikujete zašto ne kažete da ima samodohodovni javni sektor, koji je potreban i koji je odličan i koji donosi neki novac, a ima i neka administracija za koju građani ne mogu da shvate šta je to javni

Građani kapiraju da mi imamo 700.000 nekih administrativaca koji sede u foteljama, koriste službena kola, imaju sekretarice. Daleko od toga.Još jedna stvar, nema veze direktno sa amandmanom, ali koristim vreme. Godine 2006. je postojala državna zajednica i vojska i carina i NSP su bili na saveznom nivou. Od 15. maja 2007. godine sve te institucije ulaze u sastav republičke vlade. Tog momenta se povećava broj pripadnika javnog sektora. Zbog čega? Gde su mogli da odu?

da li su to stvarno ljudi koji rade samo administrativne poslove. Znam da nisu. Pojasnite to pošto očigledno postoji jedan ogroman problem jer je napravljena situacija da svi koji su u javnom sektoru su praktično pod lupom posmatranja i drugi građani ih mrze bez ikakvog razloga jer i oni rade teške poslove, veliki veliki deo teške poslove za male plate, a pri tom još trpe neke uvrede i mržnje i poslanici se prema njima ponašaju kao da su oni krivi što rade u gradskoj čistoći. To je nešto što mora da se objasni. Hvala.

Zahvaljujem predsedavajuća.Govoriću o amandmanu, ali s obzirom da sam ovde predstavnik predlagača, a to je Vlada Republike Srbije, moja je obaveza da stanem u zaštitu Vlade u onim delovima gde je izrečeno nešto što je nepotpuno ili netačno.U netačno.U potpunosti poštujući ono što je prethodnik govorio, dat je primer, odličan primer, da je država kupila deo akcija u „Telekomu“. Da ne zaboravimo, „Telekom“ je i pre toga bio u većinskom vlasništvu države i ne sećam se nešto mnogo primera gde je prodato 49% udela u vlasništvu kapitala, kao što je to urađeno 1997. godine sa „Telekomom“. Da li neko može da mi da još primera gde smo kao država prodali manjinski paket akcija, uspešno ga prodali? Srbija je tada prodala 49% akcija, a zadržala 51%.Demantujte me argumentovano. Gde se sporimo i vrtimo se u krug? Pričajući o FAP-u i „Jumku“, kažete da je funkcionisalo. Isto tako možemo da odemo i do 2000. i za nešto drugo da kažemo – to je funkcionisalo. Ali, nije funkcionisalo održivo. To je naš problem što nešto nije održivo funkcionisalo jer da je održivo funkcionisalo to bi bez subvencije države moglo da funkcioniše i dalje.Konkretan problem preduzeća u restrukturiranju jeste što oni bez subvencija države ne mogu više da funkcionišu. Nekoga od tog trenutka funkcionisanja bez subvencija dele svetlosne godine, a nekoga deli zaista malo. To malo je potrebno postići u ovom narednom periodu kako bismo ih izvukli iz dubioze.Kada sam rekao – prodavano je nešto što je bilo vredno, nije sporno, lakše ćete naći kupca za ono što je vredno, ali je to pokazatelj da koncept privatizacije nije bio planski smišljen, jer je nekada dobro da ono što donosi novac držite i dalje u svom vlasništvu, jer ne pravi gubitke. Odatle ćete moći da zaradite novac koji ćete moći da upumpate negde na neko drugo mesto da bi i taj drugi počeo da proizvodi dobitak, a ne gubitak.To je naša razlika u pogledu na suštinu. Još jednom kažem, ne dovodimo uopšte u pitanje da li je trebalo sprovoditi privatizaciju ili ne, da li je treba sprovoditi, pitanje je kako? Zaista sa namerom da ne stvaramo replike, razumeli smo se oko ključnih stvari. Mislim da je bilo potrebno da odgovorim. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština ukoliko bude potrebe danas raditi i posle 18,00 časova, najduže do završetka načelnog pretresa o trećoj tački dnevnog reda, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda sednice.Na iz dnevnog reda sednice.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč Dame i gospodo, poštovana predsednice Narodne skupštine, Vlada Srbije predložila je Narodnoj skupštini da odbije i naš drugi amandman na član 2. ovog Predloga zakona o privatizaciji.Pažljivo pročitao obrazloženje Vlade na osnovu kojeg predlaže Narodnoj skupštini da odbije naš amandman i čitajući to obrazloženje zaključio sam tri dodatne stvari. Jedno je, da Vlada Narodnoj skupštini ovim predlogom zakona predlaže da se degradira Ustavni sud Srbije i usvajanjem ovog predloga zakona o izmeni Zakona o privatizaciji Narodna skupština će da učestvuje u degradiranju Ustavnog suda.Druga stvar koju sam zaključio čitajući pažljivo ovo obrazloženje je sledeća. Ova Vlada koliko sam ja razumeo predlaže da se danas usvajanjem ovog predloga zakona krši Ustav na sličan, ne identičan način, kao što je to već urađeno u decembru 2007. godine zbog čega je Ustavni sud ovde ve intervenisao.Treća stvar, nužno je i mislim da će to biti evidentno već danas ili sutra, da se pokrene mehanizam pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti ovog zakona kada bude usvojen.Moje ključno pitanje svim ljudima koji nastupaju u ime Vlade i u ime skupštinske većine jeste – šta će biti osnov za odbranu usvajanja ovog predloga zakona ukoliko i kada Ustavni sud donese odluku da je ovaj zakon neustavan? Kojim će to argumentom, npr. gospodin Martinović, pa i gospodin Selaković da brane svoju poziciju? Kako ćemo meriti tada u toj situaciji njihovu odgovornost?Postoji jedna stvar koja je dobra, za poštovanje

a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Izvolite.

moram da pročitam najpre stav 1, a to je „U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona poverioci subjekta privatizacije u restrukturiranju dužni su da agenciji dostave zahtev za isplatu potraživanja sa rešenjem o izvršenju, izvršnom ispravom i drugim dokumentima kojima dokazuju svoja potraživanja prema subjektu privatizacije u restrukturiranju radi evidentiranja potraživanja“. To je ono što apsolutno nije sporno.Drugi stav istog ovog člana kaže „U roku od 90 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana agencija će evidentirati podnete zahteve za isplatu, utvrditi visinu potraživanja za svakog poverioca iz subjekta privatizacije u restrukturiranju i sačiniti predlog za namirenje potraživanja za namirenje potraživanja koji će dostaviti poveriocima“. To je ono što smo smatram da može biti sporno i zbog čega sam predložio da se ovaj rok sa 90 zameni brojem 120. Zašto to kažem? Poučen iskustvom iz prethodnih godina sa kapacitetima i ažurnosti Agencije za privatizaciju smatram da bi trebalo da stoji 120 dana i da bi to bilo praktičnije. Samo zamislite jedan podatak, a to je kada iz 150 ili 160 preduzeća počnu da stižu podaci sa hiljadu i hiljadu poverioca, kako će to izgledati u Agenciji za privatizaciju koja se nije proslavila ni u prethodnim godinama.Moj drugi amandman koji je vrlo bitan, a to je u članu 2. stav 3. posle reči „u roku od 30“ zamenjuje se brojem „60“. Zašto je to važno? Pročitaću ovaj stav „U roku od 30 dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana poverioci se mogu izjasniti da li su saglasni sa predlogom Agencije“. Smatram da je rok od 30 dana dosta kratak i da bi bilo prihvatljivije da bude 60, jer već sam u načelnoj raspravi rekao da poverioci mogu biti, a znam konkretne slučajeve, strana pravna lica kod kojih procedura izjašnjavanja može biti komplikovanije i duža nego kada su u pitanju domaća pravna lica. Zbog toga bih zamolio sve kolege poslanike da kada bude glasanje podrže ovaj amandman, jer smatram da će on pojednostaviti čitavu priču.

član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Dragan Šutanovac, Goran Ćirić i Vesna Martinović.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Gordana Čomić, ovim predlogom zakona uvode poslovi ovlašćenja iz Zakona o stečaju i predaju Agenciji za privatizaciju. Sa informacijama o tome kako će teći rokovi od 30 dana od prikupljanja zahteva, pa 90 dana predlaganja o tome kako oni koji imaju izvršne presude ili već kako god hoćete da nazovete da naplate svoja potraživanja, kako će to da dogovore sa Agencijom za privatizaciju.I de fakto i de jure to su delovi i procedure iz Zakona o stečaju. Čuli smo obrazloženje da je bilo takvih slučajeva i da je Agencija već radila. Međutim, radilo se o sasvim drugoj vrsti posla. Agencija je ponekad preuzimala takva ovlašćenja kada se radilo o onome ko privatizuje preduzeće, a ovde je slučaj sasvim drugačiji.Da li će doći do izmena Zakona o Agenciji za privatizaciju? Predlog zakona je bio u proceduri i kako se uvodi v.d. privatizacioni upravnik on će moći to da radi, pošto po izmenama i dopunama tog zakona praktično mu se daju takva ovlašćenja. Mi mislimo da to nije dobro i da treba vrlo povesti računa o tome šta će se u stvari dešavati u Agenciji za privatizaciju i sa svim dobrim namerama da se do rešenja dođe.Kada dođe.Kada kažem da je lako slušati lepe reči o tome da će to agencija da uradi, da bih ostala uverljiva ili postala uverljiva, kazaću vam samo kako je lako i lepo bilo slušati kako smo mi imali odlične banke 90-ih. Sjajne banke, samo što nisu davale kredite, a nisu davale kredite zato što nisu bile likvidne.(Predsednik: Vreme.)I to je razlog zašto bih molila da se o ovom amandmanu razmisli. Hvala. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Senić, prof. dr Janko Veselinović i Marko Đurišić.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da

amandman se odnosi na skraćenje roka od 90 dana, koliko je predloženo ovim zakonom, koji predviđa da Agencija u tom roku od 90 dana obavi evidentiranje podnetih zahteva, utvrdi visinu potraživanja i napravi predlog za namirenje potraživanja. Naš predlog je da taj rok bude 60 dana. Smatrali smo da značajan deo ovih podataka u Agenciji već postoji i da je jednostavno Agencija do sada morala da ima za ovaj jedan broj, ako ne sve subjekte koji se nalaze na kraju procesa privatizacije, odnosno u restrukturiranju, ove podatke.Imajući u vidu želju i nameru ove Vlade da se brzo uhvati u koštac sa problemima, kako je rekao ovde kolega – da zasučemo rukave i da odradimo posao koji je pred nama u najkraćem mogućem roku, u tom smislu mi smo predložili skraćenje ovog roka.Nažalost, Vlada nije prihvatila i smatra da je ovaj rok od 90 dana, koliko je predložen zakonom, kako kaže Vlada, optimalan, realan i dovoljan. Slično je obrazloženje bilo i za odbijanje amandmana kolege Jovanovića koji je predložio nešto duži rok.Ono rok.Ono što bih ja želeo da kažem jeste da mi se čini da je cela ova rasprava oko rokova, koju smo vodili u poslednjih nekoliko sati današnje rasprave, besmislena, jer imamo najavu, čuli smo to i jutros na Odboru, donošenja novog zakona o privatizaciji u narednih 30 dana, kada će biti završena izrada predloga zakona, a onda neka vrsta rasprave i najava da će do sredine jula taj zakon biti ovde i usvojen. Pretpostavljam, odnosno siguran sam da će taj novi zakon onda i sasvim drugačije sve ove stvari i rokove odrediti…(Predsednik: Vreme.)… tako da se bojim da smo potrošili dosta energije i vremena pričajući o nekim rokovima koji se na kraju verovatno neće ni desiti u realnom životu, nego će se produžiti novim zakonom. Hvala.

o stavu NDS povodom ovog zakona. On je bio jasan. U načelnoj raspravi smo istakli da nećemo podržati ovaj zakon, pre svega iz razloga što smatramo da je trebalo biti celovitije rešenje po pitanju privatizacije. Kako je kolega Đurišić rekao, već za narednih mesec-dva dana se očekuje novi zakon.Bili spremni smo i sada, da učestvujemo u svim raspravama koje se tiču i ekonomskih tema i finansijskog stanja u državi, pa i stanja preduzeća koja su u restrukturiranju, ali nismo spremni da učestvujemo u besmislenim raspravama. Naime, ako je bilo poruka da u ovoj Skupštini treba da sedimo i da spavamo, da bi doneli zakone od kojih bi građanima Srbije bilo bolje, to ne znači da treba da politizujemo teme i da o dva člana pre podne raspravljamo tako da nam se čini kao da smo u izbornoj kampanji. Mislim da nije dobro to što se na taj način ponaša i pozicija i deo opozicije.Nova demokratska stranka će gledati da nudi konkretna rešenja, da osporava loša rešenja koja nudi vlast, ali da bude kritična i prema stavovima opozicije koji ne nude bolja rešenja, već su tu da bi

državnih tela, u ovom slučaju Agencije, za koju smatramo da bi takođe trebalo da da doprinos ubrzavanju reformi, pa i restrukturiranju preduzeća koja su u tom procesu. Smatramo da bi i oni trebali da rade duže i više i da bi, umesto predloženog roka, mogli u kraćem roku da završe taj proces. Jer, džaba će ovde sedeti narodni poslanici po ceo dan, ukoliko će tamo neka ministarstva i agencije usporavati procese. O tome sam ja gospođo predsedavajuća govorio kada sam rekao da i mi moramo biti efikasniji, a vi ste me prekinuli, iako sam ja pozivao na efikasnost, a pre toga niste, sada, naravno, pričate sa ministrom i ne slušate me, niste pre toga ukazivali na to da poslanici pričaju o stvarima koja nisu na dnevnom redu. Sada me verovatno i čujete.Dakle, smatram da biste vi kao predsedavajuća i vladajuća koalicija trebali da podržite naš amandman, kojim se traži veća efikasnost državnih tela, u ovom slučaju pomenute agencije. Ja se nadam da će gospodin ministar, koji se dosta dobro uključio u raspravu o privrednim temama, iako je, čini mi se, on ili predsedavajuća, obećao da će danas ovde pred nama biti i vatreno krštenje imati ministar privrede. Nema ga. Neko je od predsedavajućih to rekao, ili neko iz vladajuće koalicije, sigurno sam to dobro čuo, da je on u inostranstvu i da će verovatno danas biti ovde pred nama. Voleli bi da čujemo od njega kako on vidi i pitanje restrukturiranja javnih preduzeća, odnosno preduzeća u restrukturiranju, ali čini mi se da se vi dobro snalazite u toj oblasti, pa ako se ministar verujte mi.)…dobar, moguće je da ga vi adekvatno zamenite.U svakom slučaju, ukoliko ne podržite ovaj amandman, nećemo moći da glasamo za ovaj zakon. Hvala. Hvala.Zaista nijedan predsedavajući nije izgovorio da će danas ministar privrede biti prisutan ovde, ali imaćete prilike, uskoro dolazi set zakona koji se odnosi na privredu.Na član 2. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Babić i dr Aleksandar Martinović.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Niko se ne javlja za reč.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja

podnela sa zajedno sa koleginicom Zlatom Đerić amandman na član 2. zbog toga što sam smatrala da izmene i dopune ovog zakona treba da imaju vrlo jasno i precizno rešenje koje se odnosi na subjekte, poverioce subjekata privatizacije koji ne podnesu, pokrenu postupak prinudnog izvršenja u roku od 30 dana.

status.Predložili smo amandmanom da se propuštanje roka od 30 dana sankcioniše gubitkom prava na pokretanje bilo kakvog postupka prinudnog izvršenja dok samo izvršenje ostaje nesporno. Ovakvi poverioci praktično se izjednačavaju sa državnim poveriocima kada je u pitanju postupak naplate potraživanja u skladu sa zakonskom odredbom u članu 20ž stav. Vlada je u obrazloženju navela da bi prihvatanje ovog amandmana ponovo uvelo na mala vrata odredbu zakona za koju je Ustavni sud ustanovio da je u suprotnosti sa Ustavom, jer bi sada propuštanje roka od 30 dana bilo sankcionisano gubitkom prava na pokretanje postupka izvršenja, što bi po analogiji sa mišljenjem Ustavnog suda ponovo predstavljalo ograničavanje Ustavom garantovanog prava na mirno i nesmetano uživanje imovine.Međutim, imovine.Međutim, ukoliko ostane ovakvo rešenje ostaje i otvoreno pitanje zašto je uopšte u startu propisan rok od 30 dana za podnošenje zahteva i šta sa poveriocima koji iz bilo kakvog opravdanog ili neopravdanog razloga taj rok propuste. Smatram da mi ovde definitivno imamo pravnu prazninu.Drugo, diskutabilno je da li se može povući analogija sa osporenom odredbom zakona, jer u njoj je pravo ograničeno…. **Maja Gojković** Potrošili ste vreme. Zahvaljujem.Pošto smo završili pretres po amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o prvoj tački dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi Dan Dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.U skladu sa ovom odredbom određujem ponedeljak, 12. maj 2014. godine, sa početkom u 14,00 časova kao dan za glasanje o prvoj tački dnevnog reda ove sednice, odnosno o Predlogu zakona o izmeni Zakona o privatizaciji.(Posle Hvala,